Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 23. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vsem prisotnim lep pozdrav! s****prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti v okviru skrajšanega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavnici Vlade dr. Lidiji Kegljevič Zagorc, državni sekretarki na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Izvolite. Spoštovana predsednica, najlepša hvala! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Novela Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) parlament sprejema zaradi ugotovitve Ustavnega sodišča, da je obstoječa ureditev področja upravljanja geodetske dejavnosti za poklicni profil geodetov, ki imajo geodetsko izkaznico, protiustavna. Z novelo se tej poklicni skupini vrača položaj, kot so ga imeli pred uveljavitvijo ZAID, to je pred 17. 11. 2017. Geodeti z geodetsko izkaznico imajo uporabna geodetska znanja in kompetence, ki so potrebne za opravljanje določenih geodetskih nalog, zato se jim z novelo ponovno določajo poklicne naloge, ki jih lahko ti opravljajo. Po predlogu zakona lahko delajo vse, kar so smeli delati pred uveljavitvijo ZAID, in nekatere naloge, ki izhajajo iz novejše zakonodaje. V tem delu se pristojnost geodetov z geodetsko izkaznico nekoliko širi, in sicer pri tistih novih geodetskih postopkih, ki so s tehnično-geodetskega vidika zelo podobni postopkom, ki so jih že izvajali in so zanje tudi strokovno usposobljeni. Tu gre predvsem za postopke po Zakonu o katastru nepremičnin, kot so katastrski postopek, lokacijske izboljšave, določitev območja stavbne pravice, določitev območja služnosti, katastrski postopek spreminjanja mej občin in vpis in izbris parcel in stavb zaradi spremembe državne meje. Lahko bodo opravljali tudi določene naloge po Gradbenem zakonu, to sta zakoličenje objekta in izdelava strokovnih rešitev s področja geodezije v sami projektni dokumentaciji, ter lahko bodo opravljali tudi izvedbo tehnične posodobitve prostorskega izvedbenega akta po ZUreP-3. Novela določa tudi način in pogoje opravljanja dejavnosti, pri čemer lahko geodet z geodetsko izkaznico opravlja gospodarsko dejavnost v vseh z zakonom predpisanih pravnoorganizacijskih oblikah. Geodeta z geodetsko izkaznico vpiše Inženirska zbornica Slovenije v imenik pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom geodet z geodetsko izkaznico. Kot član zbornice ima vse pravice in obveznosti člana in zanj veljajo smiselno enake pravice in obveznosti kot za pooblaščene inženirje. Z namenom uskladitve zakonodaje posega predlog novele zakona tudi v druge predpise, in sicer v Zakon o katastru nepremičnin, Gradbeni zakon, akte Inženirske zbornice Slovenije in Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin. Novela predstavlja medresorsko usklajeno besedilo in kompromis za vse ključne deležnike,

LAH (PS Svoboda):** Hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada po skrajšanem postopku. Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je cilj predloga zakona odpraviti s strani Ustavnega sodišča ugotovljeno protiustavnost prve in druge alineje 1. točke 66. člena veljavnega Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, in sicer, da se poklicni skupini geodetov z geodetsko izkaznico omogoči opravljanje določenih dejanj s področja geodezije. Gre torej za ponovno uveljavitev pravice omenjeni poklicni skupini, ki jo je imela že pred uveljavitvijo zakona 17. 11. 2017. Predlagatelj ocenjuje, da so znanja in veščine geodetov izkazničarjev takšne, da lahko opravljajo določene geodetske naloge, poleg tega pa je prišlo od uveljavitve zakona do sprememb druge zakonodaje in s tem oblikovanja formalno novih geodetskih postopkov, ki pa so vsebinsko praktično ostali enaki. Poudaril je še, da je predlog zakona medresorsko usklajen, opravljeni pa so bili tudi sestanki s predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije in Društvom geodetov izkazničarjev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim opozorila na pripombo k 2. členu, s katerim se opredeljuje naloge geodetov z geodetskimi izkaznicami, da iz obrazložitve ni razvidno, ali gre za istovrstne naloge, ki jih geodeti z geodetskimi izkaznicami sedaj opravljajo ob upoštevanju odločb Ustavnega sodišča. Poudarila je, da je tudi v primeru, da te naloge odstopajo oziroma so za v naprej predvidene drugače, treba razloge obrazložiti z vidika 49. člena Ustave in preveriti, ali uveljavitev predlagane ureditve zahteva morebitno prehodno ureditev. Izpostavila je tudi pripombo k 4. členu, v katerem so opredeljeni pogoji za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti z različnih področij. Poudarila je, da tudi obrazložitev tega člena le povzema predlagano besedilo, ni pa razvidno, ali se pogoji za opravljanje dejavnosti za geodete z geodetskimi izkaznicami urejajo drugače, upoštevaje odločbo Ustavnega sodišča. V nadaljevanju je predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj poudaril, da komisija podpira rešitve v predlogu zakona, ki odpravljajo z odločbo Ustavnega sodišča ugotovljeno protiustavnost 66. člena veljavnega zakona. Predstavnik Inženirske zbornice Slovenije je pozdravil odločitev Ustavnega sodišča in zakonodajalca, da se geodetom z geodetsko izkaznico povrnejo pravice v enakem obsegu, kot so jih imeli pred zadnjo uveljavitvijo zakona, nasprotuje pa izenačitvi geodetov z geodetsko izkaznico s pooblaščenim inženirjem geodezije, kot ga predvideva predlog zakona, saj ta dva poklica po njihovem mnenju nikoli Geodeti z geodetsko izkaznico nikoli niso opravljali dela popolnoma samostojno, ampak vedno pod nadzorom pooblaščenega inženirja geodezije, ki je pregledal in tudi odgovarjal za izvedeno delo. Odgovorni geodet, danes pooblaščeni inženir, je bil in je odgovoren za skladnost vsakega izdelka s predpisi, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in podpisom na vseh zaključenih sestavinah vsakega geodetskega izdelka. Poudaril je, da predlog zakona odpravlja neustavnost za geodete z geodetsko izkaznico in jim vrača že pridobljene pravice, ob tem pa je izrazil zaskrbljenost, da se te pravice geodetov z geodetsko izkaznico dodatno nadgrajuje in jih celo izenačuje s pravicami pooblaščenega inženirja geodezije, kar bi po mnenju Inženirske zbornice Slovenije lahko ustvarilo novo neustavnost, tokrat v škodo pooblaščenim inženirjem. Predstavnik Društva geodetov izkazničarjev pa je izpostavil, da so bili v postopke priprave predloga zakona vključeni vsi relevantni deležniki, in izrazil zadovoljstvo, da je predlagatelj v obliki amandmajev upošteval vse ključne pripombe Društva geodetov izkazničarjev, s katerimi se po njihovem mnenju tudi v celoti odpravlja očitana neustavnost iz odločbe Ustavnega sodišča. Ob tem je še zavrnil trditev predstavnika Inženirske zbornice, da se s predlogom zakona pooblaščeni inženirji in geodeti z izkaznico izenačujejo, mora v katastrskih postopkih po Zakonu o katastru nepremičnin vsak elaborat, ki ga izdela geodetski izkaznico, potrditi oziroma podpisati pooblaščeni inženir. Na koncu je pravzaprav brez razprave odbor sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k več členom in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala.

lepa za besedo, spoštovana predsednica. Kolegice in kolegi! Nedopustno je, da so pri strokovnih službah, kot so pooblaščeni arhitekti, inženirji in geodeti, prisotne pomanjkljivosti, ki poleg overjanja dela teh oseb tudi njihovo samo delo postavljajo v stanje, ki ni v skladu z določili Ustave Republike Slovenije. Predlagani zakon to rešuje, kajti uvaja številne pomembne novosti, ki se osredotočajo predvsem na izboljšanje pogojev za izvajanje geodetskih in inženirskih dejavnosti, hkrati pa upošteva tudi zahteve Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Slednje so izpolnjene s ponovnim priznanjem pravic geodetom z geodetsko izkaznico. Geodeti z geodetsko izkaznico so pred uveljavitvijo Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti imeli določene pravice, ki so jim bile kasneje bile kasneje odvzete. Ustavno sodišče je razsodilo, da je bila ta odločitev protiustavna, zato se je predlagatelj zakona zavezal, da te pravice ponovno vzpostavi. Gre za naloge, kot so izvajanje geodetskih postopkov pri evidentiranju nepremičnin in sodelovanje pri projektih urejanja prostora. To bo izboljšalo učinkovitost pri izvajanju geodetskih del, hkrati pa zagotovilo, da bodo ti strokovnjaki delovali v skladu s predpisi in strokovnimi standardi. V zvezi s slednjim predlog prinaša tudi jasnejše in enostavnejše izvajanje predpisov. Prav tako se urejajo pogoji za opravljanje nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, kar bo zagotovilo enotne standarde in zmanjšalo administrativne ovire za opravljanje teh dejavnosti. Predlog zakona ima velik poudarek na zagotavljanju kakovosti storitev, ki jih izvajajo arhitekti, inženirji in geodeti. Določeni bodo tudi standardi za nadzor nad izvajanjem del, kar pomeni, da bo kakovost dela bolj nadzorovana, hkrati pa bo omogočena večja preglednost nad izvajanjem teh dejavnosti. Zakon obenem prinaša pomembno uskladitev slovenske zakonodaje z evropskimi standardi. S tem se zagotavlja, da bo Slovenija ostala konkurenčna na področju arhitekturnih in inženirskih storitev, kar je še posebej pomembno v luči vse večje mednarodne konkurence. Uskladitev zakonodaje z evropskimi standardi bo prispevala k lažjemu priznavanju kvalifikacij in omogočila slovenskim strokovnjakom več priložnosti za delo na mednarodnem trgu. Na podlagi navedenih dejstev smo se v Poslanski skupini Socialnih demokratov odločili, da predlog zakona podpremo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Nataša Avšič Bogovič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. **MAG. Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi ter ostali prisotni! Leta 2017 je Državni zbor sprejel nov Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki je z namenom dviga strokovnih standardov na področju zagotavljanja in nudenja geodetskih storitev posegel v vzpostavljen sistem regulacije ponudnikov geodetskih storitev in tako med drugim tudi odpravil poklic geodeta z izkaznico ter vse poklicne naloge, ki so jih pred novo ureditvijo opravljali geodeti z izkaznico, prenesel na nov poklic inženirja geodezije. Predstavniki prizadete poklicne skupine geodetov z izkaznico so na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložili pobudo za oceno ustavnosti sprejete zakonske materije, saj jim je bila po njihovem mnenju kršena ustavna pravica do svobodne gospodarske pobude in in posledično onemogočeno nadaljnje opravljanje poklicnih nalog ter ogrožen njihov ekonomski in socialni položaj. Ker je Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi z dne 15. 9. 2022 presodilo, da je predlagatelj zakona s prepovedjo opravljanja reguliranega geodetskega dela oziroma poslovanja vseobsegajoče omejil srednjo delovno aktivnost doslej uveljavljene poklicne skupine ter zmožnost preživljanja pobudnikov oziroma njihovih družin ter ugotovilo, da so v času uveljavitve zakona predstavniki te poklicne skupine posredovali znanje in izkušnje, potrebne za opravljanje svojih poklicnih nalog, je odločilo v prid pobudnikov, vlagateljev ustavne presoje. Državnemu zboru je naložilo, da ugotovljeno protiustavnost odpravi. Vlada Republike Slovenije je v ta namen pripravila predmetno novelo Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in ponovno uvedla poklic z geodetsko izkaznico, v nadaljnjih postopkih obravnave predlagane novele pa je bila vsebina dopolnjena na način, da geodeti z izkaznico svojo dejavnost lahko opravljajo v okviru vseh pravnoorganizacijskih oblik. S tem so bili ponovno vzpostavljeni pogoji za nemoteno delovanje in nudenje storitev geodetov z izkaznico v okviru svojih poklicnih dejavnosti. V Poslanski skupini Svoboda predlagano novelo zakona, ki predlagano novelo zakona, ki bo po besedah predsednika Društva geodetov izkazničarjev šest let trajajočo agonijo prizadetih posameznikov in njihovih družin dokončno prekinila, pozdravljamo in jo bomo tudi soglasno podprli. Hvala.

1. točke 66. člena določal, da z dnem njihove uveljavitve prenehajo veljati določbe Zakona o geodetski dejavnosti, ki so normirale pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti. Po presoji Ustavnega sodišča je zakonodajalec s tem posegel v pravico do svobodne izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena Ustave Republike Slovenije. Ustavno sodišče je odločilo, da ureditev v ZAID glede omejitve osrednje delovne aktivnosti dotlej uveljavljene poklicne skupine geodet z izkaznico ni primerna, saj imajo te osebe uporabna geodetska znanja in veščine, potrebne za opravljanje določenih geodetskih nalog. S predlogom zakona se normira poklic geodeta z geodetsko izkaznico, ki je bil z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti v Uradnem listu Republike Slovenije 61/17 Določajo se naloge, ki jih opravlja geodet z geodetsko izkaznico, ki se mu omogoča opravljanje določenih dejanj s področja geodezije. Geodeti z geodetsko izkaznico na področju evidentiranja nepremičnin opravljajo strokovno-tehnična opravila, inženirski del katastrskih postopkov iz petega odstavka 38. 38. člena Zakona o katastru nepremičnin. Inženirski del katastrskega postopka za izdelavo elaborata in izdelavo elaborata lahko v celoti izvede sam. Za izvajanje inženirskega dela katastrskega postopka ima v skladu s prvim odstavkom 40. člena ZAG omogočen dostop do informacijskega sistema kataster. Dostop se dovoli geodetom z geodetsko izkaznico, ki imajo opravljeno izobraževanje za uporabo informacijskega sistema kataster. Geodet z geodetsko izkaznico sme inženirski del katastrskih postopkov opravljati brez fizične prisotnosti pooblaščenega inženirja s področja geodezije, osebno samo po navodilu in pod nadzorom pooblaščenega inženirja s področja geodezije. Po izvedbi inženirskega dela katastrskih postopkov sledi potrditev izvedenega dela, izdelava elaborata, kadar je predpisana, še vedno enako kot doslej, potrdi pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki zanj tudi odgovarja geodetskemu podjetju ali naročniku storitve oziroma naloge. Geodet z geodetsko izkaznico lahko izvaja strokovno-tehnične postopke, izvedene geodetske izmere po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Geodet z geodetsko izkaznico se lahko s strani projektanta vključi v izdelavo projektne dokumentacije, katerega strokovne rešitve so glede na namen za zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne, ima tudi pristojnost izvesti zakoličbo objekta v skladu s 75. členom GZ-1, lahko izdela tudi tehnično pridobljen prostorski izvedbeni akt. S predlogom novele ZAID se novelira tudi Zakon o katastru nepremičnin in Gradbeni zakon GZ-1. Dopolnitve členov so zgolj uskladitvene narave. V Poslanski skupini

Za našo državo je značilno, da pogosto spreminja zakonodajo, spreminja postopke, regulira poklice in jih nato deregulira. Takšen primer je tudi današnja novela Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Leta 2017 je bil namreč poklic geodeta z geodetsko izkaznico ukinjen, več geodetskih poklicev je bilo združenih v pooblaščenega inženirja geodezije. Skupina geodetov z večletnimi izkušnjami in veščinami, vendar žal brez univerzitetne izobrazbe, dela ni mogla več opravljati samostojno. Ponovna uveljavitev pravice opravljanja določenih dejanj s področja geodezije je torej na mestu, saj tem geodetom omogoča enake pravice, kot so jih imeli do leta 2017. Sloveniji zdaj že na vseh področjih primanjkuje strokovnega kadra, zato je prav, da zakon ljudem, ki imajo veliko izkušenj, v tem primeru z delom na področju geodezije, omogoča opravljanje dela, za katero so dejansko usposobljeni. Pooblaščeni inženir geodezije bo še vedno nadziral delo geodeta z izkaznico, ki bo na področju evidentiranja nepremičnin lahko opravljal strokovno-tehnična opravila, torej inženirski del katastrskih postopkov iz Zakona o katastru nepremičnin, inženirski del katastrskega postopka, ki obsega postopek za izdelavo elaborata in izdelavo elaborata, bo lahko v celoti izvedel sam. Izvajal bo tudi strokovno-tehnične postopke izvedbe geodetske izmere po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Popolnoma samostojen geodet z izkaznico torej v nobenem primeru ne bo, s tem pa je postavljena ločnica med obema poklicema. Gre za sodelovanje obeh poklicnih skupin, vsaka s svojimi pristojnostmi in nalogami. V Novi Sloveniji obžalujemo, da v Državnem zboru šele po šele po šestih letih od nastanka protiustavnosti in po dveh letih od izdaje odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije odpravljamo omenjeno protiustavnost, vmes je bilo veliko zamujenega, predvsem so bili neupravičeno prikrajšani geodeti z izkaznico.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Najlepša hvala, predsednica. Lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je nov Zakon o letalstvu, to je temeljni sistemski in tehnični predpis, ki ureja področje letalstva. Gre za res velik, pomemben, obsežen zakon, s katerim smo se ukvarjali ministri vsaj v štirih mandatih, zato tukaj zahvala tudi mojim predhodnikom, mi smo zdaj na srečo uspeli narediti piko oziroma jo boste vi, če boste ta zakon potrdili. Zahvala tudi vsem strokovnim sodelavcem in mojim sodelavcem, ki so opravili to veliko delo. Ta zakon je namenjen zagotavljanju letalske varnosti oziroma varnosti zračnega prometa. Novi zakon ureja stvari v skladu s predpisi EU in mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, s kratico upoštevajo pa se tudi ugotovitve inšpekcij in nadzorov, ki so jih v Sloveniji izvedli Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu in ICAO. Novi Zakon o letalstvu jasno razmejuje, kdaj veljajo predpisi EU in katere vsebine letalstva se urejajo nacionalno, ob slednjem pa je treba upoštevati vse mednarodne standarde in priporočila organizacije ICAO. Novi Zakon o letalstvu na področju civilnega letalstva ohranja strukturo trenutno veljavnega starega zakona in ga vsebinsko nadgrajuje, na novo pa celovito ureja področje vojaškega in policijskega letalstva. letalstva. Tudi zato, ker je bilo sprememb ali pa bi bilo sprememb preveč, da bi sprejeli novelo, smo se odločili pripraviti celovit nov Zakon o letalstvu. Glede civilnega letalstva ta novi zakon kot doslej ureja registracijo zrakoplovov, plovnost, osebje, zračni prevoz, letalske operacije, letališča, varovanje in olajšave, iskanje in reševanje ter preiskave v zvezi z varnostjo. Te določbe so prenovljene, prilagojene tehnološkemu razvoju in razvoju pravnega okvira. Prvič se urejata zračni prostor in geoinformacijska dejavnost za potrebe civilnega letalstva. Pravzaprav edina stvar, s katero smo se ali pa ste se ukvarjali tudi na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, so bile neke dileme glede zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kljub temu, da smo bili mi, ki smo pripravljali zakon, prepričani, da je določba jasno zapisana, ste jo z amandmajem še nekoliko bolj jasno opredelili, tako da zdaj res ni nobenega dvoma, zakaj se mora ali pa zakaj se ne sme zaračunavati in plačevati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Določbe glede Javne agencije za civilno letalstvo se prav tako posodabljajo in razširjajo, in sicer tako, da se zagotovita učinkovitejše delovanje agencije in izvajanje njenih pristojnosti. Dodajajo se nove določbe glede posebnih ureditev upravnega postopka za učinkovitejše izvajanje preiskovalnih pooblastil uradnih oseb agencije in nadzornih ukrepov v postopkih letalskega nadzora. Organizacijsko agencija ostaja enaka. Kot sem rekla, zakon na novo in celovito ureja tako vojaško letalstvo kot policijsko letalstvo. Mogoče še omemba, da je bilo treba hkrati s tem zakonom tem zakonom pripraviti tudi dopolnitve Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prostora, ki pa je naslednja točka dnevnega reda, tako da se bom zdaj tej vsebini izognila. Predsednica, če lahko, bi predlagala skladno s 138. členom Poslovnika DZ, da se tretja obravnava Predloga zakona o letalstvu oziroma Zakona o letalstvu v tem trenutku opravi na isti seji Državnega zbora. Hvala.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 Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o letalstvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je predlog zakona temeljni predpis, ki ureja področje letalstva in je namenjen zagotavljanju varnosti zračnega prometa. Izpostavil je, da je bil veljavni zakon nekajkrat spremenjen, ampak ker drugih večjih sprememb ni bilo, je po 23 letih treba sprejeti nov zakon. Razložil je, da predlog zakona na področju civilnega letalstva ohranja strukturo veljavnega zakona, spreminja in dograjuje pa ga tako, da bo civilno letalstvo prilagojeno sodobnim pristopom pri zagotavljanju varnosti zračnega prometa, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu. S tem se bo omogočilo sledenje mednarodnemu in evropskemu pravnemu okviru, ki se neprestano razvijata z namenom doseganja najvišje ravni letalske varnosti. Pojasnil je, da je predlog zakona treba sprejeti tudi zaradi zagotavljanja učinkovitega dela Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, tako pa je izpostavil, da je predlog zakona vsebinsko širši od trenutno veljavnega, saj med drugim celovito ureja področje vojaškega in policijskega letalstva, ki sta bili do sedaj podnormirani. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika ter o tem pripravila pisno mnenje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so v okviru mnenja opozorili zlasti na ustavnopravne, pravnosistemske in nomotehnične pomanjkljivosti. Izpostavila je, da predlogi amandmajev koalicije v večji meri upoštevajo pripombe iz pisnega mnenja in da so z dodatnimi pojasnili ministrstva odpravljene nejasnosti glede zakonskih rešitev. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog zakona podpira, saj se z njim področje letalstva ureja v skladu s sodobnimi svetovnimi razvojnimi trendi. Ob tem je izpostavil, da komisija podpira tudi mnenje občin, ki so opozorile na neustrezno opredeljenost letališke infrastrukture kot gospodarske javne infrastrukture v 145. členu predloga zakona. Po mnenju komisije predlog zakona z vidika obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč preširoko definira letališko infrastrukturo kot gospodarsko javno infrastrukturo. Dodal je, da je zato komisija podprla predlog amandmaja občin, s katerim se predlaga sprememba drugega in sedmega odstavka 145. člena predloga zakona na način, da se v zakonu taksativno navedejo primeri objektov in naprav, za katere se nadomestilo ne plačuje. V kratki razpravi se je predstavnik predlagatelja najprej opredelil do vprašanja državnega svetnika glede določb 145. člena predloga zakona in odprtih vprašanj v zvezi z njim. Izhajajoč iz uvodne obrazložitve je še enkrat pojasnil, da je s koalicijskim amandmajem k temu členu jasno opredeljeno, kaj ni gospodarska javna infrastruktura na letališču, za katero bo občina lahko obračunavala in prejemala nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz Poslanske skupine Svoboda je bilo v nadaljevanju pojasnjeno, da so se ravno z amandmajem k 145. členu odzvali na opozorila občin iz Državnega sveta. Prav tako pa je dodal, da amandma zasleduje isti namen, kot ga je z amandmajem opredelila NSi, v skladu s tem pa je bila iz Poslanske skupine NSi napovedana podpora temu amandmaju. Na koncu razprave pa je bil s strani Poslanske skupine SDS obrazložen njihov amandma k 302. členu, s katerim so želeli skrajšati čas prehodnega obdobja in rok za pripravo podzakonskih aktov. Odbor je po razpravi sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k več členom in nato

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav, spoštovani! Zakon o letalstvu je krovni zakonski predpis, ki ureja civilno letalstvo v Sloveniji in temelji na mednarodno priznanih načelih letalskega prava. Zakon pokriva široko področje letalskih dejavnosti, od registracije zrakoplovov do pravil o njihovem vzdrževanju in zagotavljanju plovnosti, določa pogoje za izdajo licenc in certifikatov letalskega osebja, definira operativne zahteve za izvajanje zračnega prevoza, ravnanje z nevarnim blagom ter predpisuje varnostne in nadzorne postopke v civilnem letalstvu. Zakon ureja delovanje letališč, upravljanje zračnega prostora, geoinformacijske dejavnosti v podporo civilnemu letalstvu, varovanje zračnega prometa, iskanje in reševanje v primeru nesreč, preiskave varnostnih incidentov, izvajanje nadzora, postopke prekrškov ter delovanje Javne agencije za civilno letalstvo. Veljavni zakon v več kot 20 letih ni doživel celovitejše vsebinske prenove. Vsebinske nadgradnje in dopolnitve so bile namreč povezane s prilagajanjem področnim pravnim aktom Evropske unije, ki jih je morala Republika Slovenija pred vstopom v EU in kasneje kot polnopravna članica implementirati v slovenski pravni red. Podana pa je bila tudi pravna podlaga za ustanovitev Javne agencije za civilno letalstvo ter za dodelitev državne pomoči za obratovanje javnega letališča. Cilj predlaganega zakona o letalstvu je celovita reforma civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, ki vključuje izboljšanje skladnosti z najvišjimi standardi varnosti in učinkovitosti v letalskem prometu, povečanje učinkovitosti delovanja agencije za civilno letalstvo, katere vloga pri nadzoru in zagotavljanju varnosti se bo z novimi pooblastili povečala, vzpostavitev pravne podlage za izvajanje ukrepov v primeru neplačanih letaliških pristojbin, določitev pristojnosti na področju vojaškega letalstva, ki se nanašajo na omejitve letenja, prevoza tujih oboroženih sil, preiskave letalskih nesreč in resnih incidentov vojaških zrakoplovov, vzpostavitev registra in evidence slovenskih vojaških zrakoplovov ter nadzor nad njihovo plovnostjo ter na določitev predpisov za izvajanje vojaških letalskih operacij in pravila o vojaških letališčih, vzletiščih in helioportih. Eden izmed ključnih razlogov za sprejetje novega zakona o letalstvu je tudi vzpostavitev pravnih podlag za delovanje policijskega letalstva, ki ga veljavni zakon ne ureja. S predlogom zakona se tako določa organ, odgovoren za izvajanje pravnega in letalskega nadzora nad policijskim letalstvom ter jasno opredeljuje pravila in zahteve, ki urejajo izvajanje policijskih letalskih operacij, pri čemer je posebna pozornost namenjena zagotavljanju varnosti in učinkovitosti teh operacij. Poleg tega predlog zakona vsebuje podrobne predpise, ki urejajo potek letenja policijskih zrakoplovov, pri čemer so jasno določeni varnostni postopki in omejitve letenja, ki jih morajo policijski zrakoplovi upoštevati in spoštovati. Predlog novega zakona o letalstvu v Sloveniji vključuje tudi rezultate inšpekcijskih nadzorov, ki jih je izvedla Evropska agencija za varnost v letalstvu in mednarodna agencija za civilno letalstvo in v obliki dopolnil koalicijskih poslanskih skupin odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti s strani reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na določitev obsega in definicije letališke infrastrukture. Ker v Poslanski skupini Svoboda menimo, da se bo Republika Slovenija s sprejetjem novega zakona o letalstvu prilagodila hitrim spremembam v tej panogi ter se bo ob tem izboljšala tudi varnost, učinkovitost in konkurenčnost civilnega letalstva, bomo predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Kolega Zvonko Černač bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **ZVONKO Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej ministrici in njeni sodelavki in sodelavcu! Zakon o letalstvu je eden izmed tiste vrste zakonov, ki bi ga lahko poenostavljeno poimenovali tehnični zakon. S tega razloga bi tak zakon lahko bil sprejet v tem državnem zboru tudi soglasno in bi tudi bil, če bi bil na matičnem odboru sprejet amandma, ki pa je vsebinske narave, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stranka za nov 61.a člen tega zakona, ki nekako povzema veljavni 115. člen Zakona o letalstvu, ki se nanaša na okoljevarstvene zahteve glede emisij zrakoplovov na območju letališč, vendar je bil ta amandma na matičnem odboru zavrnjen. Tega ni mogoče na plenarki ponoviti zaradi tega, ker je člen zaprt in formalno tega predloga ne moremo ponovno posredovati, obstaja pa sicer teoretična možnost, če se ministrica za to odloči, da to naredimo na tehničen način med drugo in tretjo obravnavo. Torej, za kaj gre? Veljavni zakon v 115. členu določa, da minister, pristojen za promet in tako naprej, izda predpise o dovoljenem skupnem hrupu in emisijah motorjev zrakoplovov na letališču in v letališki coni ter določi višino pristojbine za odpravo škodljivih posledic na okolje, če hrup in emisije presegajo dovoljene meje. In potem naprej, nadaljnji odstavek določa, da se ta sredstva uporabijo za zmanjšanje teh emisij in hrupa v enem delu, v drugem delu pa kot neko nadomestilo lokalnim prebivalcem oziroma občini s tega območja letališča, ki je s tem prekomernim hrupom, če seveda to potem

Z novim zakonom, z novelo Zakona o letalstvu pa črtate to določbo glede okoljevarstvenih zahtev glede emisij zrakoplovov na območju letališč. V Slovenski demokratski stranki smo predlagali, da se ta določba, ki je že v veljavnem zakonu, ohrani. Kaj je razlog, da bi bilo prav, da se ta določba ohrani? Mi smo imeli v Republiki Sloveniji pred več kot 20 leti problem s pretiranimi emisijami hrupa na območju državne ceste, ki je potekala proti Madžarski prek Prekmurja. Dokler ni bilo avtoceste, so lokalni prebivalci izkazali, da so te emisije take, ki škodljivo vplivajo na njihovo zdravje in življenje, in ker ni bilo ustreznega zakonskega predpisa, ki bi to urejal, so vložili tožbe proti Republiki Sloveniji. Vsi so v tem uspeli, ker dokler ni bilo avtoceste, jim je bila priznana pravica do odškodnine in ostalih ukrepov za zmanjšanje vpliva teh emisij. Gre za večdesetmilijonske zneske, ki jih je bila Republika Slovenija dolžna plačati prizadetemu prebivalstvu. Popolnoma utemeljeno so bili do tega upravičeni. Če bi takrat obstajal nek zakonski predpis, ki bi določal, kako in na kakšen način se te emisije izračunajo, kakšna je odškodnina v takem primeru in tako naprej, smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da bi bil davkoplačevalski žep razbremenjen za veliko število milijonov bi bile te odškodnine bistveno, bistveno manjše. Ker pa tega ni bilo, je bila seveda Republika Slovenija na podlagi sodnih odločb vsem upravičencem dolžna te zneske tudi poplačati. To je eden izmed razlogov, zaradi katerega smo predlagali, da ta določba, ki je sedaj v veljavnem 115. členu Zakona o letalstvu, ostane tudi v tej novelirani noveli in menimo, da je še vedno možnost, da se vnese to določbo v ta noveliran zakon. zakon. Če bo to storjeno, potem bomo ta zakon tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podprli, sicer pa ne, ker menimo, da so pričakovanja ljudi, ki živijo na območju, za katerega bi se prek teh pravil izkazalo, da gre za prekomeren hrup, upravičeni do pravične odškodnine oziroma nadomestila, in da je prav, da se tudi del teh sredstev nameni za izboljšanje oziroma zmanjšanje hrupa na teh območjih. Predlagamo pa danes en amandma, ki govori predvsem o tem, da se ti roki za podzakonske akte iz dveh let skrajšajo na pol leta, zdi se nerazumno dolgo obdobje dveh let za pripravo nekih podzakonskih aktov. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Mednarodni standardi in priporočila Mednarodne organizacije civilnega letalstva zahtevajo stalno prilagajanje, izboljšave in nadgradnjo področja letalstva. V Sloveniji nov zakon, ki bo sistemsko urejal civilno, vojaško in policijsko letalstvo, čakamo že 23 let. Ker gre prvenstveno za zagotavljanje varnosti zračnega prometa, je prav, da zakon posega tudi v delo Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, ki bo krepila svojo strokovnost in izvajala učinkovitejši nadzor nad civilnim letalstvom. V Novi Sloveniji smo na seji matičnega odbora z vloženim amandmajem opozorili na določbo, po kateri so bili iz gospodarske javne infrastrukture izvzeti le objekti in naprave za obravnavo tovora in pošte, ne pa tudi objekti in naprave, v katerih se izvaja tržna dejavnost oziroma ne služijo izvajanju javne službe. Vprašanje je povezano z obveznostjo plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se zdaj plačuje od vseh zemljišč in stavb ter delov na območju letališča, razen za gradbeno-inženirske objekte, s katerimi se izvajajo dejavnosti v javno korist. Konkretno, ker upravljavec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in ponudniki drugih storitev ne izvajajo gospodarske javne službe, so dolžni plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Kakršnakoli oprostitev te obveznosti bi bila v nasprotju z Zakonom o stavbnih zemljiščih. Koalicija našega amandmaja ni sprejela, je pa vsebinsko na enak način zadostila pravilni definiciji gospodarske javne infrastrukture na letališču, za katero bo lokalna skupnost še naprej upravičena do plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je nenazadnje tudi vir za razvoj občin. Osnutek zakona sega v leto 2019, danes bo ugledal luč sveta, bomo pa od uveljavitve zakona do sprejetja vseh podzakonskih aktov čakali še dve leti, kar je nerazumno dolga doba. Izpostavil bi, da smo v Novi Sloveniji amandma SDS, ki ta rok skrajšuje na pol leta, podprli. Ker je Zakon o letalstvu specialni zakon, ki ga potrebujemo za zagotavljanje varnosti zračnega prometa, mu v Novi Sloveniji ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Zakon o letalstvu v tem trenutku oziroma v tej trenutno veljavni različici letos praznuje 23 let. Med tem časom je svetovno letalstvo tako v svojem obsegu kot po svoji kompleksnosti doživelo precejšnje spremembe. Skrajni čas je, da veljavna slovenska zakonodaja stopi v korak s tem razvojem. Predlog zakona, ki je pred nami, ne prinaša le formalne prenove obstoječe zakonodaje, temveč tudi izboljšave, ki so ključne za zagotavljanje višje stopnje varnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskega letalstva, tako civilnega kot policijskega in tudi vojaškega. Predlog zakona v ospredje postavlja varnost letalskega prometa, ki je izjemno občutljivo področje, saj morebitni incidenti lahko vodijo v hude posledice. Novi zakon poudarja pomembnost varovanja pred nezakonitim vmešavanjem vmešavanjem v letalski promet in sledi strogim varnostnim standardom, ki jih postavlja Mednarodna organizacija za civilno letalstvo in Evropska agencija za varnost v letalstvu. Slovenija s tem zakonom ne bo le sledila, temveč bo dejansko tudi presegla nekatere zahteve mednarodnih standardov, kar je ključno za zagotavljanje varnosti potnikov, posadk in zrakoplovov. Pomembna novost je celovita ureditev vojaškega in policijskega letalstva, kar do zdaj ni bilo zadostno regulirano. Ta podnormiranost je povzročala nejasnosti in oteževala usklajevanja med različnimi organi, kar je imelo negativne posledice na delovanje Policije in tudi Slovenske vojske. Novi zakon jasno razmejuje pristojnosti med civilnim, vojaškim in policijskim letalstvom, kar omogoča boljšo koordinacijo in sodelovanje med temi sektorji. Na primer, novi predlog zakona določa, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko policijski ali vojaški zrakoplovi prečkajo civilni zračni prostor. To prispeva k boljši varnosti zračnega prostora ter preprečuje nepotrebne zaplete pri reševalnih akcijah v gorah ali pri vojaških vajah. Zakon prinaša tudi novo ureditev Javne agencije za civilno letalstvo. Slednja je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi strokovno in učinkovito regulacijo slovenskega letalstva. Kljub njenemu delovanju so se nekatere določbe, ki urejajo delo agencije, izkazale za neživljenjske. Po 14 letih obstoja agencije je jasno, da so potrebne spremembe, ki bodo agenciji omogočile boljši nadzor nad civilnim letalstvom in krepile njeno strokovnost. Zakon prinaša izboljšave v zvezi z nadzorom, certifikacijo in preiskavami incidentov v letalstvu. Na podlagi ugotovitev inšpekcij, ki jih izvaja Evropska agencija za varnost v letalstvu, bodo uvedeni strožji nadzori, kar bo prispevalo k zmanjšanju tveganj in izboljšanju standardov varnosti. Obetajo se nam tudi pomembne spremembe na področju letališke infrastrukture. Ena ključnih tem je vprašanje razmejitve med gospodarsko javno infrastrukturo in ostalimi objekti na letališčih, kjer se izvajajo poslovne dejavnosti. To je pomembno predvsem zaradi finančnih vprašanj, povezanih z nadomestili za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih prejemajo občine, kjer se nahajajo letališča. Novi zakon jasno opredeljuje tudi, katere površine so del gospodarske javne infrastrukture, za katere občine ne morejo zahtevati nadomestil in katere so namenjene poslovnim dejavnostim, kar ureja dolgotrajne nejasnosti na tem področju. S tem prispevamo k boljšemu sodelovanju med občinami in letališkimi operaterji ter omogočamo bolj transparentno financiranje letališč. Letalstvo ima pomemben vpliv na okolje, zato zakon vključuje tudi določbe, ki naslavljajo trajnostno upravljanje letališč in zračnega prostora. Med ključnimi spremembami so ukrepi, ki zmanjšujejo okolijski vpliv letališč, predvsem v smislu zmanjšanja hrupa in emisij. Zakon spodbuja uporabo nove tehnologije in inovativne rešitve, ki bodo pripomogle k temu, da bo slovensko letalstvo imelo manjše negativne vplive na naše okolje. Struktura slovenskega letalstva je ključna za povezovanje Slovenije s preostalim svetom in za ohranjanje varnosti naših državljanov. S sprejetjem tega zakona bomo zagotovili, da bo slovenski zračni prostor še naprej varen in učinkovit, da bodo potniki ustrezno zaščiteni in da bomo sledili najboljšim mednarodnim praksam. Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da si slovensko letalstvo ne zasluži ničesar manj od tega, zato bomo predlog zakona tudi podprli.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 V razpravo dajem 302. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Je morda interes za razpravo? Ministrica, še kdo?

Jaz lahko rečem, da se bomo mi maksimalno potrudili, da bi bili ti podzakonski akti narejeni prej. Po razpravi na odboru smo še enkrat opravili pogovor tudi z agencijo za civilni nadzor v letalstvu, ki bo naš partner pri pripravi teh aktov, in tudi njihova ocena je, da v šestih mesecih absolutno ne gre. Jaz lahko obljubim, dam besedo, da se bomo skupaj s sodelavci potrudili, da bo to narejeno čim prej. Še enkrat vam povem, ta zakon, kot sem zdaj lahko razbrala, da bo danes sprejet, se je pisal praktično deset let. Samo toliko, da veste, za kako obsežno tehnično materijo res Zdaj pa, če mi dovolite, bi pa še odgovorila na pobudo stranke SDS ali pa gospoda Černača, kljub temu, da se ne nanaša točno na ta amandma. Kar se tiče hrupa in onesnaževanja okolja. Mi nimamo nobenega problema, še več, celo prav se nam zdi, da se na nek način to določi, ampak Zakon o letalstvu ni pravi zakon. To so okoljske teme, ki jih tudi urejajo uredbe s področja okolja. Tukaj prosim Tukaj prosim za razumevanje, pa res v tistih okoljskih zakonih te stvari uredimo, saj mislim, da se tako ali tako skladno z evropskimi uredbami te stvari tudi urejajo. urejajo. To je razlog, da ne po vsebini, ampak prav čisto nomotehnično, po naši strokovni oceni ne paše ta materija v Zakon o letalstvu. Hvala lepa. Aha, je bil interes. Kolega Stojanovič, tudi vi želite razpravljati? Potem pa vas prosim za prijavo.

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Kot je že povedala ministrica sama v uvodni obrazložitvi zakona, ki ga danes sprejemamo, gre za kulminacijo truda, ki so ga pristojni vlagali v pripravo tega zakona v dveh desetletjih, in mislim, da je prav, da ga končno tudi sprejmemo. Letalstvo je ena od tistih panog, ki praktično ne dopušča napak in pri kateri se moramo zavedati, kako pomembna je zakonodaja in kako pomembni so pravilniki za področje varnosti letenja. Če smo bili zdaj v 20, 30 letih pravzaprav priča zgolj nekim harmonizacijam zakonodaje v odnosu do evropskih institucij, v odnosu do svetovne letalske zveze in institucij, potem je prav, da to enkrat tudi sistematično uredimo. Osebno, pobudo opozicijskih strank glede časovnega razmika uveljavitve tega zakona,

prilagoditi, harmonizirati in pripraviti za to, da so potem dejansko v naravi oziroma tam, kjer se odvijajo, tudi ustrezno izvajane. Mislim, da je morda skrajšanje iz dveh let na leto dni, da se imajo operaterji in ostali čas pripraviti, seveda tudi cilj ministrstva, da se pač te stvari začnejo Kar se tiče hrupa mislim, da je tudi ministrica dobro obrazložila. Jaz izhajam iz okolja, ki ima letališče in ki ga seveda občani tudi kdaj slišijo. Gre sicer za generalno aviacijo, torej za splošno aviacijo, ki je občasno morda celo nekoliko glasnejša, glasnejša, kadar prihaja do kakšnih treningov akrobatskih letal in podobno. Ampak v takem primeru, kot je rečeno, to pokriva potem druga zakonodaja, torej zakonodaja o

smo jih skupaj z lokalnimi skupnostmi tudi dorekli in mislim, da je ministrstvo tudi sledilo našim izhodiščem, za kar sem tudi hvaležen. Kar se pa tiče zakona kot takega, opredeljuje tako potrebe policijskega letalstva, civilnega letalstva in seveda vojaškega letalstva, pa tudi zahteve države do operaterjev in izvajalcev teh letalskih aktivnosti, pa mislim, da ni debate, ga bom z veseljem podprl. Hvala lepa.

nekemu razumevanju teh rokov s strani tistih, ki so pristojni za izvajanje, tako da se tudi takrat, ko zakon določa maksimalen rok, nekako sledi temu maksimalnemu roku. Vemo, da zakon določa v številnih primerih najkasneje v 30 dneh, najkasneje v 60 dneh, najkasneje v pol leta. Če gremo pogledat, kako se stvari izvajajo potem v praksi, v večini primerov se to zgodi tik pred tem maksimalnim rokom, ne prve dni po tem roku, kar bi se v številnih primerih lahko, nekaj podobnega je tudi na področju upravnih dovoljenj, če želite, tam se vedno čaka zadnji dan tega roka, pa se da investitorju 29. dan zahtevo za dopolnitev vloge in tako naprej. Zaradi tega ti roki niso dobri, posebej niso dobri, če so predolgi. V tem konkretnem primeru je dvoleten rok za pripravo podzakonskih aktov, oprostite, absolutno predolg. Že šestmesečni rok je dolg, ampak razumemo, da gre za specifično materijo, zaradi tega predlagamo polletni rok.

Tukaj moram reči, da ti argumenti ne vzdržijo. Samo en primer. Letos mineva oziroma bo decembra minilo 52 let, odkar je bil zgrajen prvi krak avtoceste v nekdanji skupni državi. To je bilo od Vrhnike do Postojne, 32 kilometrov avtoceste pri bistveno manjši gradbeni operativi, manjšem znanju, viaduktih in tako naprej, v 22 mesecih, prej kot v dveh letih je bil zgrajen ta krak avtoceste od Vrhnike do Postojne, tako da ti argumenti, da je ta rok pol leta za neke podzakonske akte prekratek, po našem mnenju ne vzdržijo. Prav tako ne vzdrži ta argument, ki ste ga navedli, da teh okoljevarstvenih zahtev ni v zakonu zaradi tega, ker v ta zakon ne sodijo, ampak sodijo v nek drug zakon. To ne drži. Demantira vas veljavni zakon, ki to določa v 115. členu, veljavni Zakon o letalstvu to določa v 115. členu, in demantira vas vaš zakon, ta, ki ga danes obravnavamo, kjer so zahteve za zrakoplove glede emisij v 61. členu,

To torej ne drži. Mi vseeno predlagamo, da se to, kar je v sedaj veljavnem zakonu, malo smo ga zmodificirali glede na pripombe tudi s strani posameznih lokalnih skupnosti,

v soglasju z občinami v prizadetem območju letališča izda predpise o dovoljenem skupnem hrupu in emisijah motorjev zrakoplovov na letališču in v letališki coni ter določi višino pristojbine za odpravo škodljivih posledic na okolje, če hrup in emisije presegajo dovoljene meje. In drugi odstavek, pristojbine iz prejšnjega odstavka pobira upravljavec letališča in so prihodek državnega proračuna. Sredstva pristojbine se uporabljajo za zmanjšanje vplivov in odpravo posledic hrupa motorjev na prizadetem območju v skladu z opredeljenimi ukrepi iz programov razvoja letališč. Najmanj polovica sredstev pristojbin, zbranih v posameznem letu, se nameni kot nadomestilo za poslabšanje pogojev bivanja prebivalcev s stalnim prebivališčem na prizadetih območjih. Prizadeta območja določi na osnovi opravljenih meritev Vlada, z uredbo najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. To je nekako na eni strani formalni okvir za to, da te odškodnine, ki se bodo zgodile, če tega določila v zakonu ne bo, nesporno, ljudje so do tega absolutno upravičeni, ne bodo nenadzorovano poskočile v nebo, kar se je zgodilo pri odškodninah zaradi hrupa ob državni cesti v Pomurju, dokler še ni bilo avtocestnega kraka v tem koncu do Republike Madžarske. To je bil glavni razlog, da smo predlagali, ta določba sodi v ta zakon, v noben drug zakon, in gre samo za to, ali je volja, da se uzakoni, in ali ste pripravljeni kot ministrica prevzeti odgovornost, če se bodo zgodile tožbe, potem bodo tukaj padale odškodnine, ki se bodo merile v nekaj milijonih evrov.

uveljavitve, naša skrb ali pa moja skrb je predvsem to, da nek pravilnik ne bi bil pravočasno pripravljen, obstoječi bi pa nehal veljati. Seveda si tega ne smemo dovoliti, zato še enkrat, jaz vam dajem besedo, tako kot sem pravzaprav tedensko leto in pol spremljala na svojem kolegiju, kako se pripravlja ta zakon, da bomo zdaj spremljali, kako se pripravljajo pravilniki, ki bodo sprejeti v najkrajšem možnem času. Povedala pa sem dilemo oziroma strah, da bi nastala pravna praznina, ki si je pa seveda ne smemo dovoliti. Kar se tiče hrupa in onesnaženja. Obstoječi zakon res vključuje to določbo, ampak je treba povedati, da je bil sprejet leta 2011, za tem pa so se na evropski ravni sprejele uredbe s področja okolja, ki vključujejo prav to, o čemer vi govorite. Z vsebino nimamo problema, je pa po mnenju pravnikov absolutno to treba reševati v drugi zakonodaji in ne v Zakonu o letalstvu, kjer govorimo, ko govorimo o hrupu, o hrupu motorja, ne govorimo o onesnaževanju okolja s hrupom in emisijami. Jaz lahko še enkrat prosim, da razumete, da tega ne moremo tukaj reševati, da bi s tem posegali na drugo področje, ker tudi jaz mislim, da bi bilo lepo sporočilo, da znamo tak res tehnični, popolnoma neideološki zakon, ki se je pripravljal, kot sem povedala, vsaj v štirih mandatih vlad, vlad, skupaj sprejeti. Na žalost pa čisto pravno-formalno predloga, ki je na mizi, glede hrupa in onesnaženja ne moremo vključiti v ta naš predlog.

ali ne. Če prav razumem, te volje ni, dvomim, da bo urejeno v kakšnem drugem zakonu, tako da od trenutka, ko bo ta zakon sprejet, bo verjetno Republika Slovenija izpostavljena nevarnosti vložitve posameznih tožb, ki bodo utemeljevale, da je nivo hrupa in emisij na tistem območju presežen. Glede na to, da je okoljevarstvena zakonodaja v zadnjih letih

je velika verjetnost, da bodo tudi v tem primeru. Naš predlog je šel v smeri, da se to na eni strani ne zgodi in da se lokalnemu prebivalstvu omogoči neka formalno urejena pot do tega, da se, če se ugotovi, da je ta nivo presežen, tudi dosodi oziroma dodeli pravična odškodnina. Če pa ni, pa itak odškodnine ni, ampak tukaj bi bil formalni okvir za pametno reševanje teh primerov.

da se skrajša čas za izdelavo predpisov iz dveh let na šest mesecev, se mi zdi, da gre v pravo smer. Ne vem, če je šest mesecev res tehnično možno, ampak tako kot je že moj kolega prej rekel, dve leti je pa res dolga doba. Če pogledamo originalni zakon, je bilo takrat leta 2001 deset mesecev. Jaz mislim, da bi tu lahko prišlo do nekega kompromisa.

Jaz razumem tudi težnjo, še enkrat, tudi jaz si želim, da bi se te stvari naredile čim prej. Če iščemo kompromise, ne vem, mogoče skrajšanje, ampak maksimalno za šest mesecev, se pravi na 18 mesecev. Več si pa jaz res res iskreno ne upam obljubiti, da smo, še enkrat, skupaj z agencijo za civilno letalstvo sposobni. Mislim pa, da gre za približno, mi pravi, 50 podzakonskih aktov, tako da razumete, v kakšnih številkah se gibamo, ali so to pravilniki ali pa so uredbe. Veliko dela bo potrebnega, tako da če mislite, da šest mesecev krajše kaj bistveno spremeni

jaz razumem, da so problemi tako kadrovski kot tudi čisto tehnični, da se te stvari spravijo v življenje, in prav je, da si zato ministrstvo in ostali pristojni organi vzamejo čas, ker, kot sem že prej dejal, nič v letalstvu se ne sme zgoditi ad hoc in nič v letalstvu se ne sme zgoditi čez noč. verjamem tudi želji in interesu interesnih organizacij, ki so v to vpete, da se te stvari čim prej spravijo v veljavo. Mislim, da bo ministrstvo

o tem, kaj predstavlja hrup za prebivalstvo, tako da mislim, da tudi operaterji, mogoče ne veste, ampak v določenih mestih, okoljih, kjer so ta letališča, seveda v koncentriranih urbanih območjih, morajo morajo tudi piloti upoštevati določena pravila glede hrupa in ustrezno prilagoditi delovanje motorjev. Mislim, da je za to v evropski regulativi tudi poskrbljeno. Morda nekoliko manj na letališčih bolj splošne narave, športne narave, tam je morda teh pojavov več. Kot je ministrica dejala, če je zakonodaja na tem področju dovolj eksplicitna in dovolj omejevalna na drugih področjih, se pravi področjih druge predmetne zakonodaje, potem mislim, da lahko temu sledimo. Bi pa zdaj izrazil eno prošnjo, ne glede na dogovor glede amandmajev, jaz mislim, da je prav, da ta zakon pravzaprav podpremo vsi, da ne bi potem zaradi nekih tehničnih ali pa nomotehničnih zahtev opozicije prišlo do tega, da ga ne bi podprli. Mislim, da je prav, da razmislimo

dolg ali pa kratek, relativno, glede na obseg zakona in kako dolgo se je zakon pisal in usklajeval, ker je zahteval široko uskladitev različnih pristojnih resorjev, različnih ministrstev, agencij in tako dalje. Tudi v naši poslanski skupini smo bili nad tem rokom rahlo zaskrbljeni, ker seveda, saj dobro veste, da smo zelo hitri,

dobili smo pa razlago, ki ji verjamemo in ji bomo tudi sledili, tako da bomo zakon danes podprli, tega amandmaja pač ne bomo podprli, čeprav jaz verjamem, da je dobronameren. Prav je, da se teži k temu, da se stvari hitro urejajo, sami pa dobro veste, saj ste samo dve leti nazaj, pa prej še kdaj, tudi vodili Vlado in veste, kako je s tem, ko se ukvarjaš s pisanjem zakonodaje. V končni fazi, ta zakon je bil na mizi tudi v vaši vladi, mislim, da je bilo tudi zadnje posvetovanje opravljeno, se pravi javni posvet, v letu 2021. Verjetno bi tudi vi že lahko imeli kaj narejenega na to temo in usklajenega med ministrstvi in agencijo, pa ne bom zdaj prejudicirala, koliko je narejenega, verjamem, da je nekaj narejenega, ker ne vem, če bi ministrica sploh smela, da bi v takšnem roku rekla, da bodo sprejeli 50 podzakonskih predpisov. To res ni mala stvar. Ja, razumem tudi kolega Černača kot pravnika, kaj je hotel povedati, da z zakoni vedno določamo skrajne roke za sprejetje nekega predpisa. Mogoče bo kot pravnik pogruntal kako bolj pametno rešitev, bomo sprejemali prve roke ali kako, ker pač nek rok si moraš zadati, do katerega mora biti neka stvar urejena, ko pa ni, pa mogoče res kakšna kakšna palica, če zadeva ni urejena. Mislim, da tega pač nimamo in ni možno ukrepati proti uradnikom, ki so bili zadolženi za pisanje kakšnega predpisa. Tako kot sem rekla, super, sem vesela, da je ministrstvo na koncu ugriznilo v to kislo jabolko, ki se je toliko časa nekje hranilo, in spisalo ta zahtevni zakon do konca, da ga bomo lahko po proceduri danes sprejeli. Hvala. Hvala lepa. Kolega Černač, replika. Izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Poslanka Svobode je narobe razumela mojo razpravo glede rokov. Jaz nisem govoril o tem, da bi izumili nek nov prvi rok ali kaj podobnega, ampak sem govoril o tem, da v primerih, ko je določen skrajni rok, večina tistih, ki so dolžni v tem roku nekaj narediti, sledi temu skrajno skrajnem roku. Tudi pri upravnih zadevah, če greste pogledat, kjer je določen rok 30 dni, večina odreagira 29. dan. Zelo malo je primerov na področju uradništva, kjer uradniki v primeru, ko imajo skrajni rok 15, 30 dni, odreagirajo peti ali pa deseti dan, pa bi lahko. Vedno nekako prilagajajo to svoje delovanje na skrajni rok. Zaradi tega sem rekel, da v tem primeru, ko gre za dve leti, je pa to še posebej problematično, ker je to izrazito dolg rok, in da bi bilo tudi za ministrico lažje, če bi imela neko orodje v nekem razumno krajšem roku, da bi nekako prek tega orodja vplivala tudi na tiste, ki so dolžni v tem roku opraviti svoje aktivnosti. Mimogrede, še 50 podzakonskih aktov, oprostite, res je nekaj narobe s to državno birokracijo, če ima nek zakon 50 podzakonskih aktov in tega nismo sposobni zracionalizirati.

ne čutim niti besede nekega političnega zvena, tako kot smo ga bili deležni zdaj, predvsem pri gospe kolegici Bogovič. Kolega Černač in v naši poslanski skupini smo predlagali ta skrajšani rok. Naj povem iz svojih izkušenj,

Jaz ne bom zdaj trdil, ker nisem strokovnjak na področju letalstva, da je ta rok, ki smo ga zdaj predlagali, ki ga je naš poslanski kolega Zvone tudi zagovarjal, tudi tam za pultom in v poslanski klopi, mogoče tisti najbolj idealen.

poslanske skupine, ki je prišla v Državni zbor, saj pa ste imeli možnost deset let in bi lahko nekaj naredili, pa niste. Svet okoli nas se spreminja, tudi mogoče na neki določeni kmetiji,

V letošnjem letu, predvsem na poplavnih območjih, smo se venomer pogovarjali, in seveda so ministri potem vedno na zatožni klopi, da neke stvari ne stečejo. Jaz bom vedno trdil, da ministri, pa ne glede na koalicije prihajajo, iz katere stranke prihajajo, niso krivi za vse. Me pa moti tudi pri tem predlogu o letalstvu, ko smo v naši poslanski skupini predlagali ta skrajšani rok,

Tisti, pa ne želim nikogar užaliti, to ne velja samo za ta zakon, tudi za mnoge druge zakone, točno vejo, da mandat traja štiri leta, da se še mogoče med mandatom ministri zamenjajo. Da bom lažje razumljen, mogoče dva meseca nazaj me je nekdo vprašal, kako ni možno na eni upravni enoti, mestni upravni enoti dobiti gradbenega dovoljenja v v šestih mesecih, v osmih mesecih. To je za mene nesprejemljivo. Ko sem šel to malo preverjat, to še bo tematika, ki jo bom izpostavil, je pa na tej upravni enoti polna omara nekih zloženih map, ki verjetno ustrezajo vsem standardom, da bi se lahko izdalo gradbeno dovoljenje, pa se to ne izda. Zdaj si pa zamislite neko podjetje, ki je vezano na neke pogodbene roke, v tej njihovi mapi je tudi veliko denarja,

mi nikoli ne upamo nobenega izpostaviti v Državnem zboru, vedno se mi po domače rečeno pričkamo med sabo in obtožujemo, kaj smo, kaj mi nismo naredili deset let nazaj, zakaj so danes ministri krivi,

stopili v stik z ministrstvom in dobili pojasnila. Jaz danes tu, ko poslušam, saj ste tudi pohvalili pozitivne stvari, to je vse lepo in prav, ampak si tako mislim, mogoče bi bilo pa boljše, da bi ta zakon počakal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

s****prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Vlade mag. Andreju Rajhu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite.

Zaradi sprejetja novega zakona o letalstvu je treba nekatere določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, iz sedaj veljavnega Zakona o letalstvu prenesti v nov področni zakon. S predlogom torej želimo ohraniti obstoječe potrebne pravne ureditve glede izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in zagotoviti nadaljnje celovito urejanje vsebin kot posledica urejanja v novem Zakonu o letalstvu. Tako sta bistveni spremembi dve – selitev pravne podlage za izdajo predpisa Vlade, ki ureja pristojbino za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, ter predpisa ministra, s katerim določi letališča, na katerih se izvajajo storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih v ta zakon. Ker novi zakon o letalstvu na novo ureja tudi gospodarjenje z zemljišči in letališko infrastrukturo, je treba istovrstne določbe, ki se nanašajo na izvajanje tega zakona, umestiti v ta zakon. Predlagane so še nekatere druge določbe, da postane urejanje vseh vsebin v obeh zakonih enotno in celovito. V skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se tretja obravnava tega predloga in predloga novega zakona o letalstvu opravi na isti seji Državnega zbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Za predstavitev poročila dajem besedo predsednici odbora mag. Nataši Avšič Bogovič. Izvolite. **MAG. Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, ki ga je Državnemu zboru po rednem postopku v obravnavo predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je zaradi istočasnega sprejemanja novega zakona o letalstvu treba nekatere določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, iz trenutno veljavnega Zakona o letalstvu prenesti v ustrezni področni zakon, to je Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Novi zakon o letalstvu namreč nekaterih določb ne bo več vseboval, ker vsebinsko vanj ne sodijo. Izpostavil je, da predlog zakona tako vsebuje dve bistveni spremembi. Drugi odstavek 164. člena veljavnega Zakona o letalstvu podaja pravno podlago za izdajo predpisa Vlade, ki ureja pristojbino za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, ter predpisa ministra, s katerim določi letališča, na katerih se izvajajo storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih. To področje po vsebini sodi v Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, zato se z njegovo novelo drugi odstavek 9. člena spremeni in dopolni, da poda pravno podlago za celovito nadaljnje urejanje področja pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa. Novi zakon o letalstvu na novo ureja tudi gospodarjenje z zemljišči in letališko infrastrukturo, zato je treba istovrstne določbe, ki se nanašajo na izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, prav tako umestiti v Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. V skladu s tem novela zakona spreminja 8. člen, dodajo pa se še novi 8.a, 8.b in 8.c člen. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je Zakonodajno-pravna služba predlog zakona preučila z vidika svojih poslovniških pristojnosti in pripravila pisno mnenje, katerega pripombe, amandmaje koalicijskih poslanskih skupin večinoma ustrezno naslavljajo, pristojno ministrstvo pa je v odzivu na mnenje podalo tudi nekatera dodatna pojasnila. Izpostavila je še, da je predlog zakona vsebinsko povezan s predlogom zakona o letalstvu, zato je treba v okviru zakonodajnega postopka ves čas paziti na medsebojno usklajenost obeh predlogov zakonov ter zagotoviti njuno sočasno objavo v Uradnem listu. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog zakona podpira in nanj nima vsebinskih pripomb. Odbor je brez razprave sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k večjemu številu členov

besedo. Lep pozdrav državnemu sekretarju s sodelavci, kolegicam in kolegom! Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji. Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa je obveznost države pogodbenice Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Sprejema se novi zakon o letalstvu. Veljavni Zakon o letalstvu vsebuje določbe, ki po vsebini sodijo v drugi področni zakon, zato se sprejema novela, saj je treba v skladu z medresorskimi pravili te odločbe umestiti v ustrezni področni zakon, da ne nastane pravna praznina. Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki večinoma ne uvajajo bistvenih novih rešitev, ampak uvaja vsebinsko uskladitev z novim zakonom o letalstvu. Predlog zakona vsebuje prilagoditve sistemske ureditve novim konceptom zagotavljanja letalske varnosti, tehnologij, sistemov in postopkov v letalstvu. Cilj predloga zakona je ohraniti obstoječe potrebe pravne ureditve glede izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in jih prenesti v področni zakon ter zagotoviti nadaljnjo celovito urejanje posameznih vsebin področja kot posledica priprave novega zakona o letalstvu. Vsebina Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa so naslednje določbe. zakonu se črtata četrti in peti odstavek 3. člena, ki sta pravna podlaga za nadaljnje urejanje službe iskanja in reševanja. Poleg tega se izraz iskanje in reševanje poenoti z izrazom v predlogu novega zakona o letalstvu, enako velja izraz stalni nadzor. Drugi odstavek 164. člena veljavnega Zakona o letalstvu podaja pravno podlago za izdajo predpisa Vlade, ki ureja pristojbino za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, ter predpise ministra, s katerimi določi letališča, na katerih se izvaja storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih. Kot nov zakon o letalstvu na novo ureja gospodarjenje z zemljišči in letališko infrastrukturo, je treba istovrstne določbe, ki se nanašajo na izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa umestiti v zakon. Ker pa gre za oblikovanje sodobnih in celovitih ureditev, se 8. člen spremeni in dodata se dve novi določbi, in to nova člena – 8.a in 8.c. Posledično se spremeni tudi prekrškovna določba v 23. členu. Predlog zakona je usklajen z Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kontrolo zračnega prometa Slovenije in agencijo Republike Slovenije kot izvajalcem službe letalske meteorologije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala.

Zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa je obveznost vsake države pogodbenice Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, tako imenovane Čikaške konvencije. Tudi Slovenija mora nujno slediti novemu mednarodnemu varnostnemu konceptu. Glede na vedno večje mednarodne varnostne izzive je potrebna hitra prilagoditev. Prav je, da se novela tega zakona spreminja skupaj z Zakonom o letalstvu, saj gre za vsebinsko povezana zakona, ki morata področje celovito urejati. Nove tehnologije in hitri razvoj letalskih sistemov zahtevajo hitro odzivanje držav članic, ki morajo zagotavljati letalsko varnost. Medtem ko novi zakon o letalstvu vsebinsko spreminja to področje, novela Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa prinaša zgolj nomotehnične uskladitve z Zakonom o letalstvu. Pravzaprav ni pomembno, kateri od obeh zakonov ureja posamezno področje, cilj mora biti zagotavljanje varnosti. Novo zakonodajo smo, kot smo slišali, čakali kar 23 let, zato kljub obrazložitvi predlagatelja ni popolnoma jasno, zakaj mora pri obeh zakonih od objave zakona v Uradnem listu do uveljavitve miniti kar pol leta in nato še pol leta do začetka uporabe, skupaj torej eno leto od objave v Uradnem listu. Če spremembe področja zahtevajo uskladitev, bi bilo dobrodošlo, da bi oba zakona začeli uporabljati kmalu po objavi. Tako dolg vacatio legis je nepotreben in bo lahko ovira za ponovno spreminjanje zakona v tem času. Res je sicer, kot pojasnjuje Ministrstvo za infrastrukturo, da je vsebina novega letalskega zakona izredno obsežna, pa vendar, dolgo smo ga čakali in v tem času bi lahko pripravili tudi podzakonske akte. V Novi Sloveniji predlogu novele Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa ne bomo nasprotovali. Hvala.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa ni zgolj zakon, s katerim uvajamo gole tehnikalije, pač pa je korak naprej k zagotavljanju večje varnosti, učinkovitosti in kakovosti storitev v zračnem prometu, ki je ključna infrastruktura našega moderniziranega sveta. Letalski promet, ki je nepogrešljiv za povezovanje ljudi, držav in gospodarstev, zahteva nenehno prilagajanje spremembam in najnovejšim standardom, kar ta predlog zakona v povezavi s Predlogom zakona o letalstvu tudi ustrezno naslavlja. Predlog zakona predlaga bistveno spremembo ureditve pristojbin za navigacijske storitve na terminalih. S prenosom določb iz Zakona o letalstvu v Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa se zagotavlja jasnejša in bolj transparentna pravna podlaga za oblikovanje teh pristojbin. To je izredno pomembno za dolgoročno stabilnost letalskih družb in uporabnikov teh storitev. Predlog zakona pomembno posega tudi v urejanje lastništva in gospodarjenja z infrastrukturo, ki se uporablja za zagotavljanje navigacijskih storitev. Infrastruktura teh služb je ključna za varno izvajanje zračnega prometa. Predlagani zakon določa, da to infrastrukturo vodi in vzdržuje javno podjetje, ki je odgovorno za varovanje in vzdrževanje teh objektov, s čimer se preprečijo poškodbe ali uničenje pomembne letalske infrastrukture. Tovrstne spremembe omogočajo boljšo zaščito te javne infrastrukture pred neustrezno rabo in zagotavljajo, da bo lahko ta ključna infrastruktura tudi v prihodnosti varno uporabljena. Dodatno zakon preučuje možnost, da bi infrastruktura služb postala del stečajne mase, kar je pomembno varovalo pred morebitnimi finančnimi težavami upravljavcev. Zakon uvaja nova pravila, ki zagotavljajo, da bodo tiste naloge navigacijskih služb zračnega prometa opravljali le tisti zaposleni, ki imajo ustrezne licence, dovoljenja in seveda certifikate. To je pomembno varovalo za varnost zračnega prometa, saj zagotavlja, da bodo storitve teh služb vedno opravljali usposobljeni in izkušeni strokovnjaki. Zakon dodatno krepi varnost potnikov posadk in samega zračnega prometa. Poleg tega jasno določa, da je varnost pri opravljanju teh storitev prioriteta in da morajo zaposleni delovati tako, da nikoli ne ogrožajo varnosti ljudi ali premoženja. Zakon uvaja posebne določbe, ki urejajo vzdrževalna dela na infrastrukturi služb zračnega prometa. Dela, ki so potrebna za ohranjanje ali izboljšanje te infrastrukture, so opredeljena kot dela v javnem interesu. To pomeni, da bo omogočeno hitrejše in učinkovitejše izvajanje teh del brez nepotrebnih ovir. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa predstavlja pomemben korak naprej v razvoju in varnosti slovenskega letalskega sektorja. Zagotovil bo, da bo Slovenija še naprej sledila najvišjim mednarodnim standardom v letalski industriji. Prav zaradi tega dejstva smo se v Poslanski skupini Socialnih demokratov odločili, da podpremo in glasujemo za njegovo sprejetje. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Miroslav Gregorič bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovani! V Republiki Sloveniji je izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa urejeno z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, ki se vsebinsko prepleta s sistemskim zakonom, Zakonom o letalstvu, ki smo ga obravnavali malo prej. Vzporedno s predlogom novega zakona o letalstvu je Vlada Republike Slovenije pripravila predlog novele Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, ki poleg poenotenja različnih definicij in izrazov s sistemskim zakonom črta vsebine, ki v ta zakon ne sodijo, saj sodijo med temeljne ureditve v civilnem letalstvu in so urejene v Zakonu o letalstvu, uvaja enake vsebinske rešitve, kot jih opredeljuje sistemski zakon, kot jih opredeljuje sistemski zakon, določene pa ureja samostojno. Z novelo zakona se tako črtajo določbe, ki se nanašajo na izvajanje služb iskanja in reševanja. Celoviteje in v skladu z Zakonom o letalstvu se ureja gospodarjenje z zemljišči in letališko infrastrukturo, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na izvajanje navigacijskih služb. Iz sistemskega zakona se v celoti prenašajo določbe, ki urejajo področje pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa, pristojnemu ministru pa se poda pristojnost, da določi letališča, kjer se zaračunavajo storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih. S predlagano novelo se upoštevajo tudi priporočila Računskega sodišča, ki se nanašajo na sklepanje neposrednih pogodb, vezanih na oddajo ali prodajo stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti izvajalcu navigacijskih služb zračnega prometa. Nadalje predlagana novela z namenom vzdrževanja infrastrukture navigacijskih služb med vzdrževalna dela v javno korist uvršča tudi rekonstrukcije, manjša rekonstrukcijska dela, s katerim se na objektih izvede rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija, vzdrževalna dela ali odstranitvena dela, in sicer v okviru pridobljenih obstoječih pravic in znotraj meja dovoljenih vplivov na okolje. Cilj Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa je prilagoditev slovenskega področja pravnega okvirja s sodobnim mednarodnim in evropskim standardom ter predpisom in tehnološkemu razvoju navigacijskih ter varnostnih sistemov zračnega prometa. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo zakona soglasno potrdili. Hvala lepa.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Janezu Žaklju. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Trenutno je, kot veste, v Sloveniji za pridobitev vozniškega dovoljenja dovolj telesna in duševna zmožnost za vožnjo, ustrezna starost, prebivališče v Republiki Sloveniji in opravljeno ustrezno usposabljanje. Tako lahko vozniško dovoljenje pridobijo tudi osebe, ki imajo manj kot osnovnošolsko izobrazbo. Zastavlja se vprašanje, ali so te osebe ustrezno pismene, da lahko dovolj hitro preberejo in razumejo besedila, ki se pojavljajo v cestnem prometu na prometnih znakih, usmerjevalnih tablah in portalih za obveščanje. Zastavi se tudi vprašanje, ali je oseba, ki ima opravljenih samo nekaj razredov osnovne šole ali pa nobenega, dovolj pismena, da lahko v primeru prometne nesreče izpolni poročilo o prometni nesreči. Takšna funkcionalna pismenost se med teoretičnim in praktičnim preizkusom ne preverja. Prav tako se posebej ne preverja hitra sposobnost razumevanja besedila, ki jih je treba v zelo kratkem času med vožnjo prebrati in razumeti, kaj vozniku sporočajo. Gotovo pa je za takšno funkcionalno pismenost bistveno zanesljivo znanje branja in pisanja. V letu 2022 je bilo med prebivalci, starimi 15 let ali več, takih, o katerih zdaj govorimo, ki nimajo dokončane osnovne šole, nekaj manj kot 47 tisoč oseb oziroma 2,6 %. Letno je okrog 1,5 % otrok takih, ki ne dokončajo osnovne šole. Zakon o osnovni šoli namreč določa, da obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let in da učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja, ne glede na to, ali je uspešno dokončal deveti razred ali ne. Menimo, da oseba, ki v devetih letih ni uspešno končala niti sedmega razreda osnovne šole, nima ustrezne pismenosti za vključevanje v cestni promet kot voznik, zato za pridobitev vozniškega dovoljenja predlagamo dodaten pogoj, da je posameznik izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključil vsaj sedmi razred osnovne šole po Zakonu o osnovni šoli. V primeru oseb, ki so se izobraževale v tujini, velja pogoj primerljive izobrazbe. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da bi s tem lahko nekoliko zmanjšali število prometnih nesreč in hkrati pripomogli k temu, da bi kakšen otrok več končal osnovno šolo oziroma opravil več razredov, saj se bo marsikdo za poznejšo možnost pridobitve vozniškega izpita potrudil in zaključil vsaj sedmi razred osnovne šole.

Spoštovana predsednica, spoštovani predlagatelj, cenjene poslanke in poslanci! Dovolite, da na kratko podam mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in za katerega je predlagana splošna razprava. S predlogom zakona se vpeljuje pogoj, da je za pristop k izpitu pogoj končan sedmi razred osnovne šole.

dovoljenja treba te zadeve uskladiti z določbo 7. člena direktive evropske skupnosti o vozniških dovoljenjih, ki določa, da se sme vozniško dovoljenje izdati le tistim kandidatom, ki imajo svojo običajno prebivališče na ozemlju države članice, ki je izdala vozniško dovoljenje, izpolnjujejo zdravniške standarde v skladu z določenimi določbami priloge tri direktive evropske skupnosti so opravili teoretični preizkus vozniškega izpita in preizkus spretnosti in ravnanja, praktični del vozniškega izpita v skladu s predlogom dveh direktiv evropske skupnosti. Posamezna država članica Evropske unije pa ima možnost za izdajo vozniških dovoljenj uporabi tudi določbe svojih nacionalnih predpisov, ki se nanašajo na druge pogoje, kot so že določeni v 7. členu direktive, vendar le v primeru, da je drugi pogoj predpisan zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti, kar posamezna država članica običajno podpre s študijo, ki to dejstvo dokazuje, pogoj ne posega v nacionalno kazensko in policijsko zakonodajo in država članica opravi posvetovanja z Evropsko komisijo, ki oceni, ali drug pogoj zasleduje temeljne cilje prometne varnosti in pomeni korak k njenemu izboljšanju. Glede na navedene pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja predstavlja predlagan pogoj dodatno zahtevo, ki ni določena v direktivi evropske skupnosti, zato mora predlagana zahteva izpolnjevati dodatne pogoje za uveljavitev v nacionalni zakonodaji. Pri tem je temeljni pogoj, da dodatni pogoj sledi prometno-varnostni politiki Evropske unije, torej je dodatni pogoj podkrepljen tudi s študijo, ki to dokazuje, ter da je glede dodatnega pogoja za izdajo vozniškega dovoljenja opravljeno posvetovanje z Evropsko komisijo. Nič od tega ni bilo opravljeno. Ob tem Vlada Republike Slovenije tudi meni, da bi predlagatelji zakona morali pojasniti razmerje do veljavne ureditve usposabljanja kandidatov za voznike v šoli vožnje in opravljanja vozniškega izpita v izpitnem centru, ki vsebuje tako teoretični kot praktični del izpita, tako za teoretični in praktični del usposabljanja kandidatov za voznike v šoli vožnje kot tudi za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita v izpitnem centru, je določen program, ki po sami naravi predpostavlja določeno stopnjo bralnega in pisnega razumevanja in znanja, da kandidati za voznike lahko uspešno opravijo teoretični in praktični del vozniškega izpita. Vlada Republike Slovenije glede predlaganih rešitev predloga zakona meni oziroma ugotavlja naslednje. Meni, da dodatno pogojevanje pristopa k praktičnemu delu usposabljanja v šoli vožnje, opravljanja vozniškega izpita in dodatno pogojevanje izdaje vozniškega izpita ne bo prispevalo k bolj varnim voznikom in izboljšanju varnosti cestnega prometa. Prav tako meni, da bi predpisovanje dodatnega pogoja lahko privedlo do udeležbe kandidatov za voznike v cestnem prometu brez vozniškega dovoljenja, kar ni v skladu z evropskim akcijskim programom za varnost v cestnem prometu, sprejetim za obdobje 2021–2030, prav tako Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 ter nacionalnimi predpisi in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi. Prav tako ugotavlja, da predlagatelji navedenega cilja predloga zakona zasledovanja načela zagotavljanja varnosti v cestnem prometu niso utemeljili oziroma podprli s študijo, ki bi dokazovala, da je dodaten pogoj predpisan zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti oziroma niso opravili posvetovanja z Evropsko komisijo, ki bi ocenila, ali dodaten pogoj zasleduje temeljne cilje prometne varnosti in pomeni korak k njenemu izboljšanju. Enako stališče do navedene problematike zavzema večina drugih držav članic Evropske unije.

Najlepša hvala. Saj je že predlagatelj uvodoma zelo dobro obrazložil, zakaj predlagamo spremembe tega zakona, in sicer zaradi tega, ker želimo absolutno povečati varnost v cestnem prometu.

Še malo statistike. V Sloveniji je bilo leta 2022 po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 18 prometnih nesreč. Od teh se jih je 5 tisoč 983 končalo s telesno poškodbo ali pa s smrtjo. 85 udeležencev cestnega prometa je umrlo, 862 jih je utrpelo hude telesne poškodbe, 6 tisoč 453 pa lažje telesne poškodbe. Tudi po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je v letu 2023 praktični del vozniškega izpita uspešno opravilo 29 tisoč 206 oseb, ne glede na kategorijo. V kategoriji B, ki omogoča vožnjo osebnega avtomobila, pa je bilo uspešnih 22 tisoč 796 kandidatov. trenutno imamo v Sloveniji sistem, kjer je za pridobitev vozniškega dovoljenja dovolj telesna in duševna zmožnost za vožnjo, ustrezna starost, prebivališče v Republiki Sloveniji in tudi opravljeno ustrezno usposabljanje.

je bil en takšen primer, beg pred policisti. Na koncu se je tudi končalo s pretepom in tako dalje. Te stvari bi bile olajšane, če bi imeli tudi ta nadzor na drugi strani, sicer izven dometa tega zakona,

Hvala, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je bil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga vlaga Poslanska skupina Nove Slovenije, vložen v dobri veri in s konstruktivnimi nameni, vendar po natančni preučitvi predloga v Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da bi bilo modro, da ta zakon zavrnemo, saj prinaša številne vsebinske spremembe, ki lahko privedejo do nepotrebnih zapletov, neenakosti, nesorazmernih posledic za posameznike. Glavna sprememba, ki jo predlagani zakon prinaša, je uvedba pogoja, da mora kandidat za pridobitev vozniškega dovoljenja uspešno zaključiti vsaj sedem razredov osnovne šole. Čeprav je ideja o izboljšanju funkcionalne pismenosti voznikov na prvi pogled smiselna, je ta pogoj pretirano omejujoč in diskriminatoren, prav tako pa ni v skladu z obstoječimi določili evropskega prava na tem področju. Dejstvo je, da predlagana sprememba ne bo izboljšala obstoječega stanja, saj se posamezniki, ki povzročajo največje motnje v prometu, pogosto vozijo brez vozniškega dovoljenja in dodatne omejitve pri njegovem pridobivanju pri tem ne bi ovirale. Poudariti je treba, da je pismenost in sposobnost vožnje v prometu predvsem povezana z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim usposabljanjem in praktičnim usposabljanjem za vožnjo, ki že sedaj preverja sposobnost kandidatov za razumevanje prometnih predpisov in situacije na cesti. Uvajanje dodatnih izobraževalnih pogojev bi lahko posameznike izključilo iz možnosti pridobitve vozniškega dovoljenja, ne da bi za to obstajali utemeljeni varnostni razlogi. Takšna določba bi povzročila več škode kot koristi. Zagovorniki zakona navajajo, da bo uvedba pogoja osnovnošolskega izobraževanja prispevala k zmanjšanju prometnih nesreč, vendar pa ni jasnih dokazov, ki bi kazali, da bi takšna ureditev dejansko izboljšala varnost na cestah. Nesreče so posledica hitre vožnje, vožnje pod vplivom alkohola in neupoštevanja prometnih predpisov, vključno z vožnjo brez vozniškega dovoljenja. Pomembneje bi bilo okrepiti nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov, izvesti dodatne kampanje in ozaveščanje o varni vožnji ter izboljšati izobraževanje kandidatov v okviru vozniških šol. Predlagani zakon pa tega vprašanja ne rešuje celovito, temveč se osredotoča zgolj na en vidik, ki sam po sebi ne bi imel znatnega vpliva na varnost v prometu. Predlagani zakon bi lahko negativno vplival na socialno mobilnost in zaposlitvene možnosti številnih ljudi. Vozniško dovoljenje je pogosto ključen pogoj za zaposlitev, zlasti v bolj podeželskih območjih, kjer je javni prevoz omejen. Z uvedbo strožjih izobraževalnih zahtev, bo marsikdo izgubil priložnost, da pridobi vozniško dovoljenje in s tem pomembno orodje za boljše zaposlitvene možnosti. Predlagane spremembe prinašajo dodatno birokracijo. Preverjanje izpolnjevanja pogojev izobrazbe, ki se jih predlaga v zakonu, bo pomenilo več administrativnega dela za upravne enote in avtošole. To bi lahko povzročilo daljše čakalne dobe in dodatne stroške za vse vpletene, namesto da bi olajšali postopek pridobivanja vozniškega dovoljenja, bi z zakonom ustvarili dodatne ovire, ki bi bile brez pozitivnih učinkov. Če prav razumemo prizadevanja za večjo varnost v prometu, menim, da predlagani zakon ne bo dosegel želenih rezultatov. Namesto tega bi moral biti poudarek na izboljšanju izobraževanja kandidatov za voznike znotraj obstoječega sistema in učinkovitih ukrepih za zagotavljanje varnosti na cesti. Zakon v sedanji obliki bi uvedel nepotrebne in nepoštene ovire za posameznike, ki so že zdaj socialno ranljivi, in bi lahko povzročil več škode kot koristi. Večinsko mnenje Poslanske skupine Socialnih demokratov je, da omenjeni predlog zakona ne bo pripomogel k izboljšanju stanja na cestah in k zmanjšanju obsega vožnje brez vozniških dovoljenj,

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani zbor! Spremembe Zakona o voznikih, ki jih danes obravnavamo, so del paketa petih sprememb zakonov, s katerimi se želi vzpostaviti mehanizme za preprečevanje nasilja v šolah ter omejiti zlorabe socialnih pomoči. Da bi zaustavili nasilje v osnovnih šolah, Nova Slovenija med drugim predlaga spremembo Zakona o voznikih. Zakon med pogoje, ki jih mora za usposabljanje izpolnjevati kandidat za voznika, dodaja pogoj dokončanega sedmega razreda osnovne šole. Osnovnošolsko izobraževanje je organizirano kot devetletno izobraževanje za učence v starosti od 6. do 15. leta. Pri 15 letih lahko oseba dobi dovoljenje za vožnjo mopeda, za vse ostale kategorije pa so najnižje starosti za pridobitev izpita višje. Trditi, da bi dodaten pogoj dokončanega sedmega razreda za opravljanje vozniškega izpita zmanjšal medvrstniško nasilje v šolah, je brez vsake realne osnove, na trhlih nogah. To je tako skregano z logiko, da predlagatelj, Nova Slovenija, v obrazložitvi predloga niti enkrat ne omeni nasilja šolah in niti enkrat ne zatrdi, da bo sprejetje tega zakona zmanjšalo nasilje v šolah. Največ, kar lahko zatrdijo, je, da oseba, ki v devetih letih ni uspešno končala sedmega razreda, nima ustrezne pismenosti za vključevanje v cestni promet kot voznik. Ustrezna pismenost za vožnjo se sicer preverja na teoretičnem delu izpita in ne v sedmem razredu osnovne šole. Pravijo še, da bi se s tem morda nekoliko zmanjšalo število prometnih nesreč, čeprav ne podajajo nobenih podatkov o korelaciji prometnih nesreč in z uspehom in z uspehom v sedmem razredu in da bi morda otroci zaradi tega bili bolj motivirani, da končajo šolo. Tu se sicer postavlja vprašanje, zakaj v Novi Sloveniji ne bi motivirali šolarjev k učenju še s tem, da bi končan sedmi razred postavili tudi kot za pridobitev licence za voznike čolna do 25 metrov ali pa za pilote ultralahkega letala. Odgovor je preprost, ker Romi ne vozijo čolnov niti ultralahkih letal, zato bi bil tak pogoj neprimeren, se pa Romi vozijo z avtomobili. Seveda se predlagatelji zavedajo, da dodatno pogojevanje pridobitve vozniškega izpita za osebe, stare 16, 17, 18 ali več let, ne bo popolnoma nič pripomoglo k zmanjšanju medvrstniškega nasilja v šolah. Noben otrok ne udari, žali, ponižuje, socialno izključuje, zasmehuje, zmerja ali ustrahuje vrstnikov zato, ker med pogoji za pridobitev vozniškega izpita ni pogoja opravljenega sedmega razreda. Ta zakon je zgolj populizem, in to tista najbolj poceni vrsta populizma, ko se nek tragičen dogodek, ko nek romski otrok udari nekoga, ki mu povzroči poškodbe, vzame kot povod za to, da se vloži paket rasistične zakonodaje, ki so jo pred tem že spisali in z njo pred slabim letom dni odtekli prvi krog ksenofobni župani. Otroci so resnično vsak dan v šolah izpostavljeni vse bolj raznovrstnim oblikam medvrstniškega nasilja in nasilja, ne samo fizičnega, tudi psihičnega, žaljenja, socialnega izključevanja in šikaniranja, ki nekatere izmed otrok privedejo na rob samomora in čez. Vladajoča politika in družba vse to sprejemata kot del normalnosti, ko nek Rom nekoga udari, pa to izrabijo za povod za kolektivno kaznovanje celotne družbene skupine. Namen predloga sprememb Zakona o voznikih je, da se Romom, ki ne dokončajo osnovne šole, onemogoči pravica, da pridobijo vozniški izpit. Za nekoga, ki živi na podeželju, kjer v glavnem živijo Romi, ob trenutnem stanju javnega potniškega prometa v državi, to pomeni, da se mu dejansko odvzame tudi pravica do večine zaposlitev v državi in se ga obsodi na životarjenje v revščini. Pa ne samo, da se ne bo mogel peljati na delo, če bi ga kje dobil, ne more iti k zdravniku, v trgovino, na pošto ali banko, če so le-te nekaj kilometrov stran, ne more niti peljati otrok v šolo ali vrtec, ker predlagatelj zakona dopolnjuje še z novelama Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katero bodo potem temu Romu še zniževali oziroma jemali otroški dodatek in denarno socialno pomoč. Medvrstniško nasilje je pri otrocih agresivno vedenje vrstnika ali vrstnikov, ki je namerno in ni del igre, vključuje pa neravnovesje moči in je praviloma ponavljajoče. Gre za odraz nasilja v družbi, nasilja, katerega del je tudi to, da neka dominantna skupina s pozicije moči in s spremembami zakonodaje stopnjuje represijo nad točno določeno družbeno skupino, seveda ne na način, da je ta družbena skupina, na primer Romi, v tej zakonodaji eksplicitno omenjena. Dokaj zvito, kajne? Pred zakonom smo vsi enaki, tudi dodatni pogoj opravljenega sedmega razreda bi veljal za vse enako, vendar pa nismo enaki v razmerah, v katerih pred te zakone stopamo. Paket zakonodaje, katere del je Zakon o voznikih, je tudi del te zgodbe in zato ne samo, da ne bi pripomogel k zmanjšanju nasilja v osnovnih šolah, ampak bi, če bi bil sprejet, še okrepil nasilje dominantne družbene skupine nad Romi in jih še bolj marginaliziral in še bolj jasno obsodil na revščino, iz katere se ne morejo izkopati. Ne samo, da paket zakonov, katerega del je tudi Zakon o voznikih, ne bo zmanjšal medvrstniškega nasilja, paket zakonov je podlaga za nasilje, to je nasilje, ki ga poskušajo izvajati nekateri dobro situirani, izobraženi, vplivni, politično močni, gospe in gospodje, iz dominantnega družbenega razreda proti mnogo manj številčnim, praviloma nižje izobraženim, revnejšim in politično neprimerno šibkejšim družbenim skupinam, ki so v tem primeru Romi. Anomalije tako imenovane romske problematike izvirajo iz njihove socialne izključenosti, okrepiti strokovno delo na ravni izobraževanja in socialnega dela. V ta namen smo v Levici na ministrstvu za delo poskrbeli, da bomo s 1. 12. letos zaposlili dodatnih 30 strokovnih sodelavcev za delo z romsko skupnostjo. Pripravlja se razpis za večnamenske romske razvojne centre za opolnomočenje romskih družin. S tem se bo dopolnilo že obstoječe večnamenske romske centre, namenjene pomoči otrokom v šoli, posebno pozornost pa namenjamo tudi zaposlovanju in socialni aktivaciji Romov. Le to ima resnični potencial tako za zmanjšanje nasilja v šolah kot tudi za večjo varnost. Predloge Nove Slovenije v Levici zavračamo, glasovali bomo proti predlogu Zakona o voznikih.

Še posebej je številne državljanke in državljane, predvsem pa kolegice in kolege iz Poslanske skupine Nove Slovenije, ki smo predlagatelji tega zakona, zmotila izjava, da gre za rasistično zakonodajo in za ksenofobne župane. Pojdite, kolegica Greif, in povejte županom Kočevja, Ribnice, Novega mesta, Šentjerneja in vsem ostalim, da so ksenofobni. Prosim, opozorite kolegico Greif, da je to nedopustno, sploh pa je tudi v stališču govorila o čisto drugih zadevah kot o materiji. Hvala.

Načeloma se seveda stališča poslanskih skupin ne komentirajo na ta način in se tudi sama nikoli ne spuščam v vsebino. Razumem pa postopkovno kolega Ciglerja Kralja in se tudi strinjam v kontekstu, da ne žaliti cele skupine ljudi s ksenofobijo in tako dalje, ker mislim, da je neprimerno. Še posebej pa ni primerno glede na to, da te osebe danes niso tukaj, da bi se lahko na to odzvale in odgovorile. Že nekaj časa prosim, da se vsi vzdržimo kakršnekoli žaljivosti v naši retoriki, to velja seveda za leve in desne, v tem kontekstu je popolnoma vseeno. Sedaj pa gremo naprej. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Miha Lamut. Izvolite. Hvala. Spoštovani, lep pozdrav vsem! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem, uvaja enake rešitve, kot jih je vsebovala predlagana novela iz lanskega leta, leta 2023, ki so jo v imenu predlagatelja, takrat tri tisoč volivk in volivcev, v Državnem zboru predstavljali in zagovarjali župani občin Novo mesto, Ribnica in Krško. Tudi tokrat predlagana novela širi nabor pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki se želi vključiti v postopke usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Poleg izpolnjenih starostnih in zdravstvenih pogojev, ki so določeni v 40. in 60. členu veljavnega zakona, se kot nov pogoj predlaga izpolnjena osnovnošolska obveznost in zaključen vsaj sedmi razred osnovne šole.

so bili na predlagano dopolnitev zakonske materije izraženi številni pomisleki in pripombe, tako s strani članic in članov odbora, predstavnika Vlade Republike Slovenije kot tudi s strani predstavnice Zakonodajno-pravne službe. Predlagatelj predmetne novele je v okviru prehodnih določb navedel, da se vsi začeti postopki za pridobitev vozniškega dovoljenja zaključijo na podlagi veljavnega zakona, ter upošteval dejstvo, da imetniki oziroma kandidati za pridobitev vozniškega dovoljenja niso zgolj državljani Republike Slovenije, temveč tudi tuje osebe, in je tako v 3. členu določil obveznosti ob predložitvi dokazila o pridobljeni primerljivi izobrazbi v tujini. Iz predlagane novele zakonske materije pa ponovno ni razvidna povezava med izobrazbo voznikov in varnostjo v prometu, saj izsledki ustreznih analiz ali študij, ki bi to analogijo potrdile, niso priloženi. Predlagatelj novele je v uvodnih poglavjih sicer navedel, da v skladu z direktivo EU države članice lahko uporabijo določbe svojih nacionalnih predpisov, ki se nanašajo na druge pogoje, tokrat za izdajo vozniških dovoljenj, kakor so tisti, navedeni v direktivi, in sicer po posvetovanju z Evropsko komisijo, a iz vsebine ni razvidno, da bi bili posveti dejansko izvedeni. Ponovno je torej treba izpostaviti, da je veljavna zakonodaja že usklajena z evropsko direktivo, ki dopušča nacionalne dodatne pogoje, vendar le ob utemeljitvi na podlagi izboljšanja prometne varnosti, kar običajno vključuje dokaze v obliki študij. Predlagatelj takšnih študij ni predložil, kar verodostojnost argumentacije zmanjšuje. Glede na navedeno v Poslanski skupini Svoboda predlaganih sprememb oziroma dopolnitev zakona tudi to pot ne podpiramo in menimo, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Bojan Podkrajšek. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica, za dano besedo. Še enkrat lep pozdrav državnemu sekretarju s sodelavci, kolegicam in kolegom! Pred nami je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. V Sloveniji je bilo v letu 2022 po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa več kot 18 tisoč prometnih nesreč, od teh se jih je okoli 6 tisoč končalo s telesno poškodbo,

6 tisoč pa tudi lažje telesne poškodbe. Po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je v letu 2023 praktični del vozniškega izpita uspešno opravilo več kot 29 tisoč državljank in državljanov, ne glede na kategorijo. V kategoriji B, ki omogoča vožnjo osebnega avtomobila, je bilo uspešnih več kot 22 tisoč kandidatk in kandidatov. Trenutno je v Sloveniji za pridobitev vozniškega dovoljenja dovolj telesna in duševna zmožnost za vožnjo, ustrezna starost, prebivališče v Republiki Sloveniji in opravljeno ustrezno usposabljanje. Tako lahko vozniško dovoljenje pridobijo tudi osebe, ki imajo manj kot osnovnošolsko izobrazbo. Zastavlja se vprašanje, ali so te osebe ustrezno pismene, da lahko preberejo in razumejo besedila, ki se pojavljajo v cestnem prometu na prometnih znakih, usmerjevalnih tablah in podatkih obveščanja. Vprašanje je tudi, ali je oseba, ki ima opravljenih samo nekaj razredov osnovne šole ali pa je sploh nima, dovolj pismena, da lahko v primeru prometne nesreče izpolni poročilo o prometni nezgodi. Takšna funkcionalna pismenost se med teoretičnim in praktičnim preizkusom ne preverja. Prav tako se posebej ne preverja hitra sposobnost razumevanja besedil. V letu 2022 je bilo med prebivalci, starimi 15 let in več, takih, ki nimajo dokončane osnovne šole, nekje 2,6 %. Letno je okoli 1,5 % otrok takih, ki ne dokončajo osnovne šole. Zakon o osnovni šoli namreč določa, da obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet in da učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanje, ne glede na to, ali je uspešno končal deveti razred osnovne šole. Osebe, ki v devetih letih niso uspešno končale niti sedmega razreda osnovne šole, nimajo ustrezne pismenosti za vključevanje v cestni promet kot vozniki, zato je za pridobitev vozniškega izpita predlagan dodaten pogoj, da je posameznik izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključil vsaj sedmi razred osnovne šole po Zakonu o osnovni šoli, v primeru oseb, ki so se izobraževale v tujini, pa velja zakon V Slovenski demokratski stranki predlagani zakon, ki ga predlagajo v Poslanski skupini Nova Slovenija, prav gotovo podpiramo. Naj pa tudi spomnim, da je seveda zakon, ki so ga nedavno prinesli v Državni zbor župani občin Novo mesto, Ribnica in Krško, seveda je bil takrat zavrnjen, zato smo v Slovenski demokratski stranki tudi tokrat prepričani, da zasleduje več ciljev, predvsem cilj, da naše državljanke in državljani, seveda najmlajši, ki obiskujejo osnovno šolo, da jih še več dokonča to osnovno šolo in da posledično potem lahko opravijo tudi izpit. Predvsem je pa skupna želja vseh nas državljank in državljanov, da so seveda varni vozniki na naših cestah. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej je k razpravi prijavljen kolega Jožef Horvat. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani državni sekretar s sodelavko, drage kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji nam je veliko do varnosti v cestnem prometu. Ne samo, da o tem veliko govorimo, ker je treba o tem govoriti, še posebej tukaj v Državnem zboru. Natančno pred sedmimi leti, ja, bil je september 2017, je Državni zbor sprejel našo novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je torej predlagala Poslanska skupina Nova Slovenija. Naredili smo velik korak na področju varnosti na hitrih cestah in avtocestah, v primerih, ko morajo vozniki zaradi zastoja takoj vzpostaviti varen reševalni pas za prehod intervencijskih vozil. Res je, rekli boste, da to nima zveze z varnostjo, na nek način pa ima, veliko. Takrat je v Državnem zboru prevladala zdrava pamet. Zakaj govorim o tem? Kljub nasprotovanju takratne vlade leta 2017, veste, kdo je bil na oblasti, ampak nima zveze, je Državni zbor pokazal zdrav razum in podprl našo rešitev. Kar me pa še najbolj veseli, da so to rešitev vozniki v cestnem prometu zelo dobro razumeli in jo zelo dobro upoštevajo in izvajajo. Velikokrat sem žal imel že takšno izkušnjo, da so zaradi neke nesreče, zastoja na avtocesti ali hitri cesti, vozniki formirali reševalni pas. Kaj to pomeni?

Do sprejetja tega našega predloga Zakona o pravilih cestnega prometa ste bili kaznovani, če ste vozili po odstavnem pasu, zdaj pa ne, če formirate reševalni pas. Hvala bogu ta zadeva deluje. Boljše bi bilo, da ne bi bilo treba nikoli formirati reševalnega pasu na avtocesti, ampak nesreča nikoli ne počiva. Še enkrat, hvaležen sem vsem tistim, ki to spoštujejo iz neke solidarnosti, človekoljubja in tako naprej. Tega nismo napisali zato, da bi pač imeli neko debato, ampak v iskreni želji, da povečamo varnost v cestnem prometu. Ne bom danes na dolgo in široko govoril, kako napreduje tehnologija recimo v naših vozilih. Pred Pred leti nismo imeli električnih skirojev, danes jih imamo, žal imamo tudi smrtne žrtve, ampak o tem sami veliko veste in vam ne bom zdaj kratil vašega dragocenega časa. takrat pred sedmimi leti, kljub negativnemu mnenju vlade, ki si je tudi našla ogromno izgovorov zakaj ne, zakaj to ni dobro, zakaj je to brez zveze, je Državni zbor premogel zdrav razum. Tako bi moralo biti. Če bomo tukaj poslanci vedno zgolj kimali vladi in se delali, da je pojedla vse znanje tega sveta, potem nismo poslanci, potem nismo predstavniki ljudstva, potem smo kimavci. Jaz poznam spoštovanega državnega sekretarja, kolega, nekdanjega poslanskega kolega Andreja. Toliko ga poznam, da si upam reči, da bi on osebno ta zakon podprl, ampak ker je prišel iz opozicijskih vrst, je najbrž neko pravilo na Vladi, tega ne poznam, niti se s tem ne bom ukvarjal, karkoli pride iz opozicije, je treba brutalno vreči čez ramo.

Pravimo naslednje – za pridobitev vozniškega dovoljenja poleg veljavnih pogojev, to se pravi telesna in duševna zmožnost za vožnjo, ustrezna starost, prebivališče v Republiki Sloveniji, opravljeno ustrezno usposabljanje, predlagamo dodatni pogoj, to je izpolnitev osnovnošolske obveznosti, da sem bolj točen, natančen, uspešen zaključek najmanj sedmega razreda osnovne šole. Ali je to preveč, kolegice in kolegi? Ob tem, da v naši ustavi piše, da je osnovna šola obvezna. Ali zahtevamo preveč, kar je že itak obvezno? V ustavi piše, da je obvezna. Pravzaprav bi mi lahko kdo oporekal, tudi vlada, tudi v kakšnem stališču nisem slišal, kaj je to, da pišemo, saj je pa osnovna šola itak obvezna. A res?

Ali se motim? Ne. Imel sem tri otroke in vsi so dali skozi ta vzgojno-izobraževalni proces. Po nekem sklepnem računu: Ali tisti, ki dalj časa sedi, če smem tako reči, v tem osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem procesu, odnese od tega vzgojno-izobraževalnega procesa več kot tisti, ki ga sploh ne obiskuje ali pa ga obiskuje morda samo leto ali dve?

strank. Jaz bi se vsem zahvalil, seveda verjamem, da nam je vsem mar za dobrobit otrok, ljudi in vseh udeležencev v cestnem prometu.

precej enostavna, zahteva samo tisto, kar se nam zdi zelo logično in kar absolutno ni plod rasistične zakonodaje, ksenofobnih županov. prek 30 tisoč podpisov ljudi, ki živijo v tem okolju, govorimo pa o zakonski zahtevi, ki

jaz ne vem, kolegice in kolegi, ali je zaključena osnovna šola breme ali je pridobitev. Jaz lahko o tem zakonu odgovorno trdim, da dokončanje osnovne šole daje možnost tem otrokom, ki končajo osnovno šolo, bistveno boljše pogoje za vključitev v družbo, tako da ne govorimo o rasizmu, ampak govorimo o povečani možnosti, da se tudi tiste, ki zaradi ne vem kakšnih razlogov ne končajo osnovne šole, spodbudi, da tudi njihovi starši naredijo vse, da njihovi otroci obiskujejo šolo in jo tudi zaključijo. Kolega Lamut je rekel, da je zakonodaja že usklajena z Evropsko unijo. Res je, saj to smo tudi mi povedali, da pa direktiva Evropske unije omogoča tudi posebnosti in na tak način ima urejeno zakonodajo o pridobitvi vozniškega dovoljenja nekaj evropskih držav, če omenim Bolgarijo, Madžarsko in Španijo, je to že kar nekaj. Državni sekretar gospod Rajh je omenil, da ni bilo opravljeno posvetovanje z Evropsko unijo in da ni bila opravljena študija, ki bi lahko dokazala koristnost te določbe za večjo varnost v prometu. To je res, saj že tudi takrat, ko so župani prinesli ta predlog na pristojni odbor za infrastrukturo, je bilo to rečeno, ministrstvo pa meni, kar je tudi državni sekretar rekel, da to ne bo bistveno povečalo varnosti. Kako pa ministrstvo brez študija lahko to meni, pa ne vem. V bistvu pa imamo vse institucije v državi različne vloge. Državni zbor seveda ni izvršilna veja oblasti, ki bi ki bi izdelovala te študije, Vlada pa zagotovo je. Jaz bi pričakoval po enem letu, ko se ta zadeva vrti, pa še več, da ministrstvo recimo izdela to študijo in na podlagi konkretnih podatkov dokaže, da to dejansko nima smisla. Mi v Novi Sloveniji smo prepričani, da to ima smisel, tako meni vsaj nekaj županov in več kot 30 tisoč državljanov te države, verjamem, da bistveno več, da bi pa to ovrgli, bi pričakoval od pristojnega ministrstva, da izvede to študijo in da gre, če se potrdi, da bi to pripomoglo k večji varnosti, v Bruselj, saj v Bruselj morate iti velikokrat, pa se dogovorite še za en sestanek. Če so Bolgari, Madžari in Španci to dokazali,

bi se povečala prometna varnost, poleg tega pa bi temu odstotku in pol otrok, ki letno ne končajo osnovne šole, omogočili boljše življenje, pa ne samo otrokom, tudi celotni družbeni strukturi. Če že govorimo o paketu zakonov, ni treba okolišiti, seveda gre tudi za veliko skupino otrok in mladostnikov,

Spoštovani, hvala lepa. Želel bi se odzvati na določena stališča, ki jih je tu izrekel predlagatelj. Kar se tiče Bolgarije in Madžarske, ti dve državi sta to izjemo v svoji nacionalni zakonodaji leta 2005 in 2007 in sta v sklopu, takrat, ko je bila leta 2014 ta direktiva sprejeta, to uspeli tudi dokazati. Medtem je Španija leta 2013, ki je imela to že predhodno v svoji nacionalni zakonodaji, ta pogoj ukinila, ker očitno tega ni uspela dokazati. Tudi pri nas tega ni nihče dokazoval s takimi študijami. Menimo, da dokončanje osnovne šole ni stvar Zakona o voznikih, ampak drugih ukrepov Vlade. Kar se tiče

torej da bi država z vsemi osnovnimi šolami morala vzpostaviti register spričeval, prav tako bi do njega morali imeti dostop različni izvajalci praktičnega in teoretičnega usposabljanja. usposabljanja. To predstavlja tudi nesorazmeren strošek, ki v predlogu zakona ni ovrednoten. Prav tako

in bi moral zamenjati avstrijsko vozniško dovoljenje s slovenskim, ob tem postopku predložiti dokazilo o končani osnovni

S tem predlogom se še enkrat poskuša to, da je pogoj, ki se zahteva od kandidatov, ki opravljajo vozniški izpit, obiskovanje osnovne šole devet let oziroma končan vsaj sedmi razred osnovne šole. Predlagatelji mislijo, da je s tem mogoče zagotoviti, da zna oseba, ki opravlja vozniški izpit in se vključuje v promet, brati in pisati in za vas v bistvu to predstavlja razlog, da je takšna oseba bolj varen voznik v cestnem prometu. Sama sicer v to nisem najbolj prepričana oziroma rahlo dvomim, ker nam tudi po enem letu niste postregli z nobeno raziskavo, ki bi temeljila na strokovni oceni,

Pogovarjala sem se tudi z avtošolami, z inštruktorji. Razpravljali smo o tem, ali bi takšna zakonska določba dala rezultate, saj v končni fazi prihajam s področja, kjer se ukvarjamo s perečo romsko problematiko in poznamo to področje. Enostavno pravijo, da ne vidijo v tem dodane vrednosti in da raziskav v tej smeri smeri pač ni narejenih, ne da govorijo kaj ali pa ne. Znanec mi je celo rekel, da se bojijo, da bi lahko bila zadeva celo bolj nevarna, predvsem zato, ker bi bilo na cestah še več voznikov brez vozniškega izpita, tukaj pa je moč postreči z rezultati, kajti te raziskave pa obstajajo, torej povzročene prometne nesreče oseb, ki nimajo vozniškega izpita.

Kaj to pomeni? To pomeni, da nimamo mnenja Zakonodajno-pravne službe, s katerim bi lahko danes med razpravo operirali, ampak ker ne gre za bistvene spremembe, lahko le povem, kaj je bilo povedano pred enim letom. Lahko samo razmišljam, ali ste mogoče nalašč ali pa želeli zaobiti mnenje ZPS in ste šli z zakonom, za katerega smo tako predhodno že povedali, da ga ne bomo podprli, na sejo Državnega zbora, ali je pač to zgolj slučaj in ste želeli bolj široko razpravo.

to ne zahteva oziroma tega nimamo, bom pa uporabila mnenje, ki verjetno ne bi bilo prav nič drugačno, kot je bilo tisto iz oktobra. Takrat je ZPS med drugim jasno povedala tudi to, da ta zakon sodi na področje, ki ga ureja evropska zakonodaja, zato se zastavlja vprašanje skladnosti z zakonodajo Evropske unije. Eno leto od prejšnjega poskusa s tem zakonom do danes pa tega posveta z Evropsko komisijo ni bilo opravljenega. Ne vem, zakaj, vedeli ste, da je to potrebno. Že v sami preambuli namreč direktiva poudarja, da so pravila o vozniških dovoljenjih bistveni sestavni del skupne prometne politike, prispevajo k izboljšanju prometne varnosti in pospešujejo prosto gibanje oseb. Torej, spričo vsega navedenega in opisanega v tej direktivi se mora država članica torej o določitvi kakršnegakoli dodatnega pogoja za izdajo vozniških dovoljenj pred tem posvetovati z Evropsko komisijo. Še enkrat, iz predloga zakona ni razvidno, da bi bilo glede dodatnega pogoja za izdajo vozniškega dovoljenja takšno posvetovanje z Evropsko komisijo opravljeno. Jaz se tu resno vprašam o sami resnosti predlagatelja tega zakona, žal ne mislite resno s tem zakonom. tem zakonom. Želite nekaj na hitro sproducirati v javnosti in s tem dobivati politične točke, veste pa, da takšen zakon ne bo reševal pereče romske problematike. Še enkrat, ne zmanjšujem perečnosti romske problematike. Glede na to, da ste imeli v rokah mnenje ZPS, ali ste kakšno zadevo iz tistega mnenja vsaj poskušali odpraviti, da bi danes ta zakon bolj stal? Bom se tako izrazila. Hvala.

Kako pa zdaj? Se pravi, če so ljudje na cesti, kdo je pristojen za to? Kdo je pristojen za to, da lovi tiste, ki nimajo vozniškega dovoljenja in jih kaznuje? Zdaj ne bomo smeli nič govoriti o tem, kakšni so pogoji za dobre voznike, zato da ne bo še več ljudi brez vozniškega izpita na cesti. cesti. Glede birokratskih ovir bi pa rekel tako, potrdilo o dokončani šoli v tem predlogu zakona ni birokratska ovira, ampak je jasno sporočilo, da mora biti kandidat, ki opravlja vozniški izpit, oziroma voznik pismen, to je vse. Glede tega, kako pa osnovne šole izdajajo potrdila, vam pa lahko zagotovim, da je to čisti rutinski postopek in ni nobenega problema. Ko greš v službo, moraš imeti vsa potrdila, ko greš

da se pa ni komuniciralo s komisijo Evropske unije, da se ni šlo v Bruselj, ja, če bi bila vlada operativna, bi to že opravila, bi naredila, bom še enkrat ponovil, študijo, ki bi dokazovala, da je to pomembno,

Hvala lepa za besedo. Morda nekaj v uvodu, kar je bilo v stališčih tudi delno napačno interpretirano. Dejstvo je, da je tudi ta predlog sedaj nastal na podlagi predloga, ki so ga izoblikovali župani 11 občin, ne treh občin, kot je bilo prej izpostavljeno v enem od stališč največje stranke v tem državnem zboru. To je bil predlog 11 županov iz Jugovzhodne Slovenije, ki prihajajo iz različnih političnih opcij. To je pomembno. To je pomembno. Govoriti o teh ljudeh, da so ksenofobi samo zato, ker so predlagali določene zakonske rešitve za izboljšanje stanja v državi, namreč ti zakoni niso namenjeni samo nekaterim, ampak tistim, ki v državi določenih zadev ne dosegajo. Se pravi, kar tako opletati s tem, da je nekdo ksenofob, je nesprejemljivo, predvsem pa nevarno. Nevarno tudi zato, ker so določena področja, ki imajo te politike izgovarjanja že počasi dovolj, dovolj izgovorov, da se nekaj ne da. Pa bom šla sedaj na direktivo. Direktiva nikjer ne določa, da se takšna zadeva ne sme vnesti v naš pravni red. To enostavno ni res in tisti, ki to govorijo, zavajajo.

Tukaj je potekal nek pingpong, da to ne bo prispevalo k večji varnosti, ker predlagatelji tega niso dokazali. Še več, kolegica, ki celo prihaja z območja, kjer je huda težava z romsko problematiko, pravi, da ta zadeva ne bo prinesla nobene dodane vrednosti pri reševanju romske problematike. Od kod pa njej to? Po kakšni analizi? Težko verjamem nekomu, ki je dve leti v politiki in govori, da nekaj ne bo prineslo, na drugi strani imamo pa župane, ki so na tej funkciji nekateri že leta in neposredno izvoljeni od ljudi. To je bistvena razlika. Jaz verjamem, da si ti župani želijo samo dobro za svoje občane, ker jih tudi na podlagi tega vsaka štiri leta ocenijo. Oni so menili, da bi ta zadeva prinesla korak naprej. Zdaj pa nekaj splošnih zadev. Rečeno je bilo, saj pač noben ni dokazal, da to ne prinese dodane vrednosti. Sloveniji morda ne, so pa na Madžarskem, ker je to v njihovi zakonodaji obstalo, ker so dokazali. Ali mislite, da smo mi kaj drugačni kot sosednja Madžarska?

Dajmo se obrniti nekoliko drugače. Jaz mislim, da je to, da bi nekako povezali osnovnošolsko izobrazbo z opravljanjem vozniškega izpita, v bistvu dvosmerna vez. bi namreč tisti, ki danes opravijo vozniški izpit in imajo mogoče samo pet razredov osnovne šole, morda na ta način izkazali večjo potrebo po dokončanju osnovne šole. šole. Kaj je ena od temeljnih pravic naših otrok? Da imajo pravico do osnovne šole. Pa jim to jim to res že zagotavljamo? Ali naredimo vse, da ti otroci končajo osnovno šolo? Seveda ne. Nekomu v tej državi paše, da imamo določeno populacijo neuko, da imamo populacijo, ki je funkcionalno nepismena in tako naprej.

To pomeni, da niso znali izpolniti nekaterih obrazcev in tako naprej, celo položnic. Pri otrocih je bilo tudi slabo, se pa izboljšuje. Zakaj? Zato, ker se izboljšuje tudi naša osnovnošolska izobrazba. Zato je osnovna šola zagotovo najpomembnejša faza otrokovega življenja. Glavni cilj, h kateremu stremi osnovna šola, je zagotovo tudi ozaveščanje otrok, odpiranje priložnosti in seveda tudi možnosti za samorazvoj. Se pravi, to je tudi nekako inkubator za našo družbo. Jaz se resno sprašujem, ali je nekdo, ki ima pet razredov osnovne šole, šole, res sposoben narediti zdravniški izpit, ta je sestavljen iz teoretičnega dela, narediti morajo znanje prve pomoči. Danes sem šla pogledat te teste,

osnovne šole sposoben to dejansko miselno rešiti. Saj se lahko nauči deset stvari na pamet, ampak kaj to pomeni? Ali jih je sploh dojel, jih je razumel? eno življenje, je dovolj. To ne more biti razlog, kot ste napovedali oziroma izjavili na ministrstvu, da bi bil na drugi strani strošek evidenc večji. Kateri strošek je večji od življenja? Nobeden. Vsako življenje je vredno več, pa če jih bomo na ta račun rešili tako ali drugače, eno je s tem, da bo cestni promet varnejši, drugo pa je, da bomo morda otrokom pomagali, da končajo osnovno šolo, nadaljujejo izobraževanje in se vključijo potem na trg dela in izidejo iz okolja, ki je za njih in za okolico nesprejemljivo. Jaz mislim, da argument, da bi morali zbrati, saj je verjetno zelo dobro, da imamo nekje zbrano, kdo ima zaključeno kakšno šolo, saj bo potem tudi kakšnih drugih problemov manj, ko se bomo ukvarjali s tem, kdo je hodil kam po bivših republikah po kakšne diplome. Skratka, jaz se strinjam z župani, da je to ena od dodatnih možnosti in priložnosti, da naredimo nekaj koristnega za tiste otroke, ki dejansko danes ne vidijo v osnovni šoli nobene potrebe, vejo pa, da bodo lahko naredili izpit za avto. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da to ne bi bila dodana vrednost. Jaz trdim, da je vsaka tovrstna zadeva dodana vrednost. Zdaj pa še nekaj nekaj za ministrstvo, ko govorimo o teh vozniških izpitih. Zagotovo se strinjam s tistimi, ki pravijo, da je vozniški izpit danes zelo pomemben.

da pridejo do tega izpita, je ministrstvo to zavrnilo s tem razlogom, da so ure različno finančno ovrednotene v Ljubljani ali pa v Kranju in da ta bon ne bi bil pravičen. to je tako, kot da daš dodatek upokojencem in rečeš, damo vam 200 evrov, ja, ne bomo vam dali 200 evrov, zato ker je hrana v Ljubljani dražja kot, ne vem, v Ribnici. neumen izgovor. Ampak še več, obljubili ste rešitev, Vse, kar od te vlade in te koalicije dobivamo, je, da zavračajo rešitve z izgovori, ne predlagajo pa nič boljšega. Slišati je bilo tudi to, da je zakon v prvem branju in da ni mnenja Zakonodajno-pravne službe. Danes bomo obravnavali zakon o lokalni skupnosti v prvi obravnavi brez mnenja Zakonodajno­-pravne službe, predlaga ga pa Vlada. A se boji mnenja Zakonodajno-pravne službe? Ali boste zdaj osporavali že postopkom? Prvo branje je zato, da se lahko tudi potem tudi v naslednjih branjih kaj nadgradi,

sekirali. Jaz vedno pozdravljam vsak predlog, ki bi lahko doprinesel družbi. Tukaj sploh ne gre za skupino ljudi. Vem pa nekaj, to to pa vam lahko povem, da še nisem slišala s strani predstavnikov Romov, da imajo finančne težave za izpit za avto. Sem pa to slišala od drugih otrok ostalih prebivalcev, da si ne morejo privoščiti izpita za avto, dokler ne gredo v delovno razmerje. To pa sem slišala.

naredi škodo na drugem vozilu za cirka 15 tisoč evrov. Fant je mladoleten,

A je to enakost pred zakonom? Takšnih in podobnih primerov je veliko in mislim, da bi se morali resno ukvarjati pri vseh teh zadevah morda tudi s tem, tudi s tem, ali dodati pri tem, da nekdo opravi vozniško dovoljenje, tudi morda nek dolg, ki ga ima do države v vseh oblikah, ali kaj državi še dolguje nekih oblikah, globah, karkoli. Se pravi, tudi te zadeve so bile nekako izražene kot opcija. Jaz ne govorim, da je to rešitev, da ne bo pomote, govorim o možnostih, o tem, kaj vse ljudje razmišljajo, da bi vendarle napredovali na tem področju. Skratka, jaz podpiram ta predlog. V bistvu bi si želela, da bi bili še bolj ambiciozni in celo zapisali devetletno izobrazbo, tudi sama ne vem, ali je zdaj sedmi razred tisto, kar je dovolj, ali osmi razred, ampak zagotovo osnovna šola daje neko splošno izobrazbo. Ko pogledamo teste, ko pogledamo stvari, ki jih mora nekdo na samem mestu rešiti, v križišču, v primeru, da pride do neke nesreče, jaz ne vem, če si nepismen, mislim, otroci, otroci, ki hodijo na fakultete, otroci, ki hodijo v gimnazijo, mladi, ki so končali gimnazijo, parkrat padejo. To je statistika. Parkrat jim ne uspe, ali ene zadeve ali druge zadeve. Jaz res ne razumem. Padejo verjetno zato, ker pač niso ustrezno pripravljeni oziroma znanja, ki ga to zahteva. Tako da se včasih sprašujem, kako nekaterim drugim uspe. Ne bom špekulirala,